Нагадую, реєстрація відбувається шляхом натискання зеленої кнопки першої зліва або кнопки "За". Прошу реєструватись. 10:00:28

В залі зареєстровано 267 народних депутатів України. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, сьогодні в нас є іменинник – Олександр Іванович Ковальов. Вітаю вас від себе, від колег, бажаю вам наснаги, успіхів, нових перемог! Перше питання проекту денного – це проект Постанови про перейменування села…

Дякую, шановний Дмитро Олександрович. Шановні колеги, ми вчора вже проголосували ряд постанов щодо перейменування. Сьогодні також у нас будуть дві чи три постанови по перейменуванню. до доповідача, який буде зараз доповідати, і представника комітету ось з якого питання. Тому що перейменування відбувалися в 16, в 15, в 17-му роках. Зараз у нас фактично переперейменування. Нас цікавить і ми хочемо почути цифри скільки це буде коштувати: а) для місцевих бюджетів, для державного бюджету, для громадян України. І це дуже важливо, щоб зараз кожен доповідач озвучив ці цифри. Тому що це непросто так ми взяли і проголосували зміну назви. За цим стоять конкретні фінансові ресурси. Просимо врахувати це під час розгляду проекту постанов. Дякую. Дякую. Необхідно обговорення питання 5075? Тоді пропонується це зробити за скороченою процедурою. Ставлю відповідну пропозицію на голосування. Прошу підтримати та проголосувати.

За-228 Рішення прийнято. До слова запрошується голова підкомітету Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування – Безгін Віталій Юрійович. Доброго дня, шановна президія. Доброго дня, шановні колеги. Власне, як правильно зазначив наш колега Олександр, мова йде про переперейменування. Тому що зараз мова про перейменування села Болгарка Бердянського району Запорізької області на село Софіївка, яке свого часу було перейменовано в межах декомунізації, але через несприйняття абсолютно місцевим населенням воно ініційовано місцевою громадою, і воно, власне, пройшло всі процедури. Наразі це рішення підтримане як громадою села, так і районною відповідною та обласними радами. І пропонується засвоїти назву Софіївка. Одразу зазначу, що це не назва Коларівка, яка була радянська, абсолютно нова назва. Тому жодних порушень щодо Закону про декомунізацію не існує. Також за результатами розгляду питання комітет ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді згідно із пунктом 29 частини першої статті 85 Конституції України перейменувати село Болгарка Бердянського району Запорізької області на село Софіївка, прийнявши в цілому відповідний проект постанови. Що стосується запитання колег. Я думаю, тут ми в даному випадку спираємось на позицію громадян. І дійсно, ми запросимо дані в обласної ради Запорізької з приводу фінансових видатків. Але я переконаний, щоб ви не понесли додаткових видатків, якби не було бездумне перейменування попереднього разу, коли не питали під час декомунізації в громадськості, з якої назви вони хочуть існувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, запишіться: два – за, два – проти на виступи від депутатських фракцій та груп. Клочко Андрій Андрійович.

Шановний головуючий, шановні народні депутати, дорогі українці! На сьогоднішній день у селі Болгарка Запорізької області до 2016 року в Коларівці склалася ситуація, коли переважна більшість місцевих мешканців не сприйняли нову назву цього населеного пункту. Село було засновано ще у 1862 році, і там проживає зараз приблизно 1 тисяча 200 мешканців. Відзначу, що в рамках декомунізації село під час обговорення проекту рішення про перейменування населеного пункту, місцеві мешканці були категорично проти назви "Болгарка". Практично одразу вони почали добиватися перейменування і зупинилися на назві "Софіївка". Вищезазначене питання неодноразово піднімалося у засобах масової інформації. І за інформацією голови постійної комісії з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою багато жителів території негативно поставились до нової назви, вважаючи її немилозвучною, навіть образливою. Тому на зборах село Коларівка вирішили перейменувати назву села на Софіївка. Головне, під час громадських слухань більше 70 відсотків жителів підтримали це перейменування. хочу наголосити, що Запорізька обласна рада також підтримала клопотання перед Верховною Радою України про перейменування села Болгарка у Софіївку. Під час свого засідання Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування села Болгарка Бердянського району Запорізької області на село Софіївка. Тому прошу вас, шановні колеги, підтримати проект постанови, тому що для жителів села це дуже важливо. Давайте перейменуємо Болгарку у Софіївку.

Шановні колеги, безумовно, постанова важлива, будемо її підтримувати. Але я хотів би дізнатися, а що в нас сталось з порядком денним? Чому третім пунктом стоїть питання, яке не може бути сьогодні розглянуто? Можливо, я помиляюся, але мені здається, що незважаючи на те, що Регламент за версією пана Президента став головним ворогом для економіки, але ми все ж таки працюємо по ньому. Є пункт, 76 стаття пункт 5, сьогодні нам тільки о 09:08 надійшов звіт Голови парламенту. Там 12 додатків, якщо я не помиляюсь. Я не знаю, як колеги люблять, а ми зазвичай любимо читати документи, за які треба голосувати або не голосувати. Тому я дуже хотів би звернутися до президії Верховної Ради, враховуючи, що тут є і Голова парламенту і його заступники, і дізнатися, яким чином у нас з'явився цей третій пункт? Чи є це порушенням Регламенту? І якщо так, нехай ті ініціатори цього пункту вийдуть і скажіть, що сьогодні питання про відкликання Голови парламенту ми розглядаємо з грубим порушенням закону. Дякую. В'ятрович Володимир Михайлович. Доброго дня, шановні колеги! Я розумію, що зараз всі зайняті іншим, але хочу привернути увагу до питань перейменування, які теж важливі. Важливі, бо ми зараз з вами малюємо мапу України. Це імена, які будуть на мапі України, а мапа України – це обличчя нашої країни. Вчора необачно, через неуважність, ми стерли з цього обличчя назву, якій понад пів тисячі років. Друзі, недаремно Конституція України відносить перейменування населених пунктів до повноважень парламенту, бо ми маємо враховувати позицію не лише місцевої громади, але й експертних інституцій. Які для цього і існують, щоб фахово вивчати такі питання і давати нам обґрунтовані висновки, щоб ми ухвалювали збалансовані і законні рішення. Закон дає лише три підстави для перейменування: усунення повторень, повернення історичних назв, декомунізація. Ви робите прямо протилежні речі: нищите історичні назви, як вчора було з Мармузовичами, повертаєте комуністичні назви, множите дублювання. Український інститут національної пам'яті поінформував профільний комітет, що згідно з законом присвоєння однакової назви кільком однорідним географічним об'єктам у межах одного району не допускається, а в Бердянському районі вже є Софіївка, а село Болгарка ніколи не називалося Софіївкою. Ми не можемо так нахабно, причому без жодної потреби, порушувати Закон "Про географічні назви", він існує. Дивно, що це потрібно пояснювати тут в парламенті. Закликаю вас не ганьбитися і не підтримувати такі постанови, які плюндрують законодавство України. Дякую. Дякую, Дмитре Олександровичу. Прошу передати слово народному депутату Шуфричу Нестору Івановичу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Нестор Іванович Шуфрич. Дякую. Шановний Дмитре Олександровичу, радий вас бачити сьогодні головуючим. Шановні колеги, в продовження попереднього виступаючого. Так ми ж зараз виправляємо ваші декомуністичні помилки, коли ви, людей не запитавши, їх змусили перейменуватися, їх рідні населені пункти. Причому тут Софіївка до декомунізації – зрозуміти складно. Але я хочу повернути певний борг. Вчора мене Олексій з "Блоку Петра Порошенка" звинувачував у прямому ефірі, що я боюся Порошенка питати про те, чому у 2016 році він отримав 72 мільйони доларів дивідендів з Липецької фабрики.

Ну, ничего. Шановні колеги, цинізму має бути межа. Вчора там сперечалися представники двох президентів, у кого більше офшорів. Але Порошенку після панамського паспорту, я думаю, про офшори треба помовчати. І, останнє. Ви знаєте, ми всі несемо відповідальність за свої команди. Я вчора був свідком, як Олексій зрікся свого керманича Порошенка. Він сказав: я не его представитель, я народный депутат. Я це вже бачив, я бачив, як Олексій зрікався Януковича, тому вже зрозуміло, куди йде ваша команда. Шановні колеги, кожен має відповідати за те, що він робить. А ви, шановні "слуги", будете відповідати за те, що хочете зробити сьогодні. Дякую за увагу. Всі бажаючі виступили? Бакунець від "Довіри", з мотивів. Після цього переходимо до голосування. Бакунець Павло Андрійович. Після цього голосуємо. 10:12:34 БАКУНЕЦЬ П.А. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Звичайно, що процедура перейменування того чи іншого населеного пункту має свій процес. Так захотіла громада, було звернення, так, в область було звернення, і тепер ми розглядаємо його в найвищому законодавчому органі. І його не потрібно так довго обговорювати. Натомість, сьогодні потрібно обговорювати те, що болить більшості новостворених громад в країні. Вони не знають, як закупити газ для своїх шкіл, для садочків, для лікарень. Вони не знають, як дати зарплату вчителям, адже не вистачає освітньої субвенції, десятки мільйонів гривень в громадах багатьох областей. На це потрібно звертати увагу уряду і це тут потрібно обговорювати в цьому залі. Як громадам підготувати лікарні, адже наближається нова хвиля коронавірусу. Це те, що сьогодні, в жовтні, повинно обговорюватись в залі Верховної Ради, а перейменування, звичайно, повинні голосуватись автоматично, бо так хочуть громади. Дякую.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

За-278 Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – проект Постанови про перейменування села Старий Чорторийськ Камінь-Каширського району Волинської області (реєстраційний номер 5077). Необхідне обговорення? Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-247 Рішення прийнято. До слова запрошується голова підкомітету Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Безгін Віталій Юрійович. Да. Дякую, пане Голово. Шановні колеги, власне, дивує, що і тут ми з обговоренням, оскільки тут немає декомунізації. Власне, Волинська обласна рада звернулася до Верховної Ради з поданням про перейменування села Старий Чорторийськ Камінь-Каширського району Волинської області на село Чарторийськ. Власне, перейменування обґрунтовується тим, що відповідні згадки знайшли в "Повісті минулих літ" від 1100 року. Питання перейменування села, даного села, воно підтримано як територіальною громадою, так і на рівні району, так і на рівні області. Відповідно за результатами розгляду комітет ухвалив висновок: рекомендувати Верховній Раді, згідно з пунктом 29 частини першої статті 85

Шановні колеги! Лариса Білозір, група "Довіра", Вінниччина. Це важливо, що нарешті у нас дійшли руки до того, щоб зайнятися такими питаннями. Може, хтось вважає це неважливим, але громади дійсно вчора чекали і на Вінниччині (Іллінці) нарешті зміну меж, щоб роздати атовцям землю і перейменування. Люди роками вже чекають цих рішень. Але я б хотіла сказати, що насправді це дійсно ніщо порівняно з тим, що очікує країну через ціни та енергоносії. До мене дзвонять громади з округу (і Томашпіль, і Шаргород, і Краснопілка) і говорять про те, що вони зараз виходять на тендери для закупки газу для освіти, для шкіл, для садків, і навіть на 35 гривень постачальники не виходять. І ситуація настільки критична, що загрожує зриву початку опалювального сезону по всій Україні. Нас тут уряд і Прем'єр-міністр запевняє, що буде все добре. Але як воно може бути добре? Якщо, наприклад, з 8 жовтня вже відключають відключають всі заклади освіти і найбільший садочок, куди ходить 200 дітей в Томашполі тільки через те, що громада відмовляється перезаключити договір і просто розриваються договори незаконно з громадами. Тому я би хотіла все ж таки звернутися до уряду і закликати Кабінет Міністрів вжити невідкладних заходів і запланувати виділення субвенцій з державного бюджету на оплату природного газу для закладів освіти, медицини і культури громад, тому що ми матимемо реально дійсно колапс на місцях. Дякую. Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Шановні колеги, от ми зараз знаходимося в стінах парламенту і годинами голосуємо питання зміни назв місцевих всіх наших міст, сіл. мені здається, що це питання повинно вирішуватися на місцевому референдумі. Тому давайте думати про те, як нам приймати рішення національного масштабу в стінах парламенту, а це питання передати на місця. Тому що от ми, наприклад, попереднє питання розглядали, воно стосувалося того, що люди були не згідні з тою назвою, яку їм пришив, вибачте за таке непарламентське слово, парламент. Тому давайте питання ставити на порядок денний про місцевий референдум. Туди внесемо відповідні зміни для того, щоб все-таки люди могли самі вирішити, як буде називатися селище, місто, в якому вони будуть жити. Також я хотів би закликати весь парламент, щоб підписали постанову, яку пропонує комітет здоров'я нації, про карантинні обмеження в парламенті. Я просив би одягнути всіх парламентарів маски, вакцинуватися. Дмитро Олександрович, це вас також стосується, одягніть, будь ласка, маску. Ви вакцинувалися, до речі? Ви вчора робили зауваження, тому я думаю, що повинні показати приклад усьому парламенту і всім українським громадянам, як треба дотримуватися карантинних вимог. Дякую. Дякую. Від сказу вакцина є. Шуфрич Нестор Іванович. Дякую. Шановний Дмитро Олександрович, шановні колеги! Ви знаєте, наша політична сила "Опозиційна платформа – За життя" завжди підтримує ті рішення, які містять питання перейменування, якщо вони розумні дійсно рішення, питання зміни меж, якщо вони дійсно погоджені з громадами. Але ви знаєте, я дивлюсь на цей порядок денний, він дуже кумедний. У нас там декілька-декілька перейменувань, а потім більшість збирається змінити Голову Верховної Ради. Це такий як анекдот. Хто формував цей порядок денний? Дмитро Олександрович, а взяв я слово, ви знаєте, чому? Тому що я звернув увагу, коли ви закликали нас голосувати з попереднього питання, ви сказали: "Прошу підтримати та проголосувати". Ви знаєте, звичка – це друга натура. Я прошу звернути увагу на це ваших колег по більшості. Ви сказали це декілька тисяч разів, не одну тисячу разів задля ваших колег, а зараз вони збираються змістити вас із займаної посади. Я бажаю вам удачі. І вважаю, що те, що зараз відбувається в парламенті, абсолютно неправильно. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Герасимов Артур Володимирович. В'ятрович Володимир Михайлович. Шановні колеги, мене дивує, що не тільки депутатам, але навіть цілому голові підкомітету пану Безгіну я змушений нагадати, що присвоєння географічних назв в Україні регулюється саме Законом "Про географічні назви". І ваше апелювання до того, що порушує чи не порушує Закон про декомунізацію тут ні до чого. Попереднім голосуванням ми брутально порушили Закон "Про географічні назви". Тепер щодо Чорторийська. Тут йдеться знову-таки про стирання нашої історії. Мова йде про населений пункт, якому майже тисячу років. Як слушно зауважено у висновку Інституту української мови, деколи варто слухати фахові інституції, форма Чарторийськ є вторинною і похідною до Чорторийськ, оскільки виникала на польському ґрунті. Сама назва поселення Старий Чорторийськ українська за походженням і утворена від українського топоніму Чортория. Не можна нищити топонімічну спадщину лише тому, що якомусь сільському голові захотілося перейменувати тисячолітній населений пункт. Історик з Старого Чорторийська описує маніпуляції конкретного сільського голови. З усією відповідальність заявляю, що звернення трудового колективу школи є фальшивим і написане, як в комуністичні часи, заднім числом. Сільський голова навіть не зробив спроби організувати обговорення щодо перейменування ні на зборах громадян, ні в жодному трудовому колективі. Ще раз, звернення місцевого вчителя історії, краєзнавця. Звертається до вас, народних депутатів, з єдиним проханням. "Відкиньте партійні амбіції чи інтереси при розгляді питання про перейменування Старого Чорторийська. Будь ласка, поступіть згідно з велінням своєї совісті. Я закликаю вас не дати невігласам, ініціаторам перейменування, поглумитися над історичною українською назвою Чорторийськ". Давайте дослухаємося, зокрема, і до місцевих істориків. Давайте не порушувати закони, давайте не витирати нашу тисячолітню історію з мапи України.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 Чорторийськ Камінь-Каширського району Волинської області (реєстраційний номер 5077). Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати.

За-297 Рішення прийнято. Я бачу, почекайте. У нас присутні колеги сьогодні з групи дружби з Кнесету Держави Ізраїль. Я пропоную привітати наших друзів. Дякую. Веніславський Федір Володимирович з процедури. Шановні колеги, в мене є пропозиція відповідно до частини другої і частини п'ятої статті 19 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" змінити сьогоднішній порядок роботи Верховної Ради України. А саме: працювати до завершення розгляду питання 5079, скасувати перерву з 12-ї до 12:30. У випадку, якщо ми не встигнемо розглянути питання 5079 до 16:00, то позачергову сесію розпочати одразу після роботи, після розгляду цього питання 5079. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний колего, я вам дуже рекомендую краще готуватися, ви не можете переносити позачергове засідання, ні сесію взагалі. Ви ж в нас конституаліст. Це раз. Засідання перенести теж не можете. Тому я пропоную поставити частину вашої пропозиції, якщо ви не заперечуєте, до розгляду питання скасування перерви з 12-ї до 12:30. Ви все встигнете, не переживайте. Готові голосувати? Немає заперечень? Немає. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати, колеги. 10:26:51

Але перед тим як ми до нього перейдемо, відповідно до статті 31 прим, 37 Регламенту Верховної Ради України публічно оголошую про конфлікт інтересів при розгляді питання про відкликання Верховною Радою Голови Верховної Ради України з посади. Тобто не буду приймати участь в голосуванні по цьому питанню. Відповідно до статті 88 Конституції України Верховна Рада обирає із свого складу Голову Верховної Ради України та відкликає його з посади. 4 жовтня 2021 року згідно зі статтею 76 Регламенту Верховної Ради України 175 народних депутатів України внесли пропозицію про відкликання Голови Верховної Ради України Дмитра Олександровича Разумкова з посади. 5 жовтня 2021 року Верховна Рада України прийняла рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання Верховною Радою України Голови Верховної Ради України Дмитра Олександровича Разумкова з посади з одночасним дорученням Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році, та розглянути ці питання на пленарному засіданні Верховної Ради України 7 жовтня 2021 року. 6 жовтня 2021 року Верховна Рада України прийняла рішення про обрання народного депутата України Данила Олександровича Гетманцева головуючим… На пленарному засіданні ви не можете бути. Щодо цього питання ви будете його вести. Правильно? Тому не зовсім коректно було. Головуючим по цьому питанню на… (Шум у залі) Ні, не треба переголосовувати. Будь ласка, далі передаю слово Гетманцеву Данилу Олександровичу. Данило Олександрович, трибуна буде зайнята. Тому з місця все ж таки.

принагідно, що головуючий надає слово на цьому засіданні. Також перед тим як перейти безпосередньо до розгляду цього питання, я хочу нагадати колегам, шановним нашим колегам, деякі положення Регламенту, які, мені здається, ми всі забули. І я хотів би, щоб сьогоднішнє засідання, воно пройшло в нормальній атмосфері поваги один до одного. Так от відповідно до статті 51 Регламенту Верховної Ради на пленарному засіданні народний депутат не повинен перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу, вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій. Якщо народний депутат виголошує образливі слова на адресу іншого народного депутата або депутатської фракції, головуючий на пленарному засіданні попереджає про це народного депутата або припиняє його виступ. Я прошу, щоб ніхто не ображався. Будь ласка, проконсультуйтеся з членами Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики і, повірте мені, я буду припиняти, аби ми з вами поважали один одного. Шановні народні депутати, переходимо до розгляду питання. Відповідно до статті 77 Регламенту Верховної Ради пропонується наступний порядок розгляду питання. Доповідь представника народних депутатів, які ініціювали відкликання Голови Верховної Ради України з посади – до 10 хвилин, відповіді доповідача на запитання народних депутатів – до 9 хвилин, звіт Голови Верховної Ради України на цій посаді – до 30 хвилин, відповіді Голови Верховної Ради на запитання народних депутатів – до 9 хвилин, виступи від депутатських фракцій і груп – до 21 хвилини, виступи від народних депутатів – до 9 хвилин. Надається 1 хвилина на кожне усне запитання та по 2 хвилини для відповіді на нього. Прийняття рішення. Відповідно до статті… Артур Герасимов з процедури.

І друге. Пане Гетманцев, чи не можете ви пояснити те, що журналісти написали, що у вас є конфлікт інтересів, тому що у вас помічником працює, якщо не помиляюся, дружина Першого віцеспікера, який сьогодні, за інформацією журналістів, може бути висунутий на цю посаду. Дякую. Дякую, Артуре Володимировичу. Якщо б в мене був конфлікт інтересів, ви б про це дізналися з моєї заяви. Якщо говорити про вашу пропозицію, обов'язково поставимо її на голосування після моєї, голосування моєї пропозиції. Відповідно до статті 77 Регламенту Верховної Ради ставлю на голосування зазначений порядок розгляду цього питання. Прошу народних депутатів голосувати.

За-259 Рішення прийнято. Дякую. Шановні народні депутати, переходимо до розгляду питання. Слово для доповіді надається представнику народних депутатів, які ініціювали відкликання Голови Верховної Ради, народному депутату Олександру Сергійовичу Корнієнку. Будь ласка, Олександр Сергійович. Доброго ранку, шановні колеги! Я буду звертатися в першу чергу до своєї фракції до монобільшості, але я впевнений, що в цьому залі є і ті, що почують мене і прислухаються з колег з опозиції. Отже, з чого все починалося два роки назад? Два роки назад у парламент фактично вперше потрапив український народ. Тому що до цього ми спостерігали з вами колообіг партії влади в природі, вони перетворювалися одна в іншу, люди переходили. Але наше покоління довго це терпіло, поки нам самим не довелося стати партією влади, щоб кардинально оновлювати ті принципи, за якими має працювати держава. Більшість з нас були неофітами, жоден не був народним депутатом, це важливо розуміти. Але хтось вже мав політичний досвід і одного з таких людей ми обрали бути лідером нашого списку нашої партії. На жаль, виявилося, що політичний досвід грає в різні боки. Інколи він допомагає працювати, а інколи збільшує різні прояви, які можна назвати політичним лукавством, політичною дворушністю, коли люди починають говорити одне, робити друге, а мати на меті щось третє, не зовсім зрозуміле і потаємне. З тим наш парламент реформ, про який ми з вами міряли, колеги зі "Слуга народу", почав перетворюватися на парламент часів Володимира Литвина. Коли лицемірство, лукавство, використання подвійних, потрійних стандартів почало ставати не лише буденністю, а ще й предметом торгу з політичними опонентами і просто з якимись людьми, які хочуть вплинути на парламент. Два роки назад ми були єдині у прагненні взяти на себе зміни за реформи, взяти відповідальність за оновлення влади, за оновлення принципів, за якими мала працювати влада. Цього від нас чекали 73 відсотки виборців, ми були сповнені рішучості не зрадити їх довіру. Ми були новими політиками та вирішили залишитися людьми в цій політиці, яку ми прагнули гуманізувати, внести сюди демократичні стандарти. Але коли я зараз кажу "ми", я з жалем змушений констатувати: не всі ми. Хтось погнався за довгим корупційним рублем і покинув нашу фракцію. Хтось – за коротким російським рублем, є і такі люди. А хтось вирішив, що власні політичні та навіть життєві амбіції вище командних цілей та домовленостей. З жалем змушений констатувати, що таким став і наш колишній очільник нашого списку і нашої партії. Ми маємо мати сміливість сказати це нашим виборцям прямо. Дмитро Олександрович, на мій погляд, відступив від загальних принципів і більше не є членом нашої команди, і відповідно не може представляти нашу партію на такій високій посаді. У партії та виборців є безліч запитань до роботи Голови парламенту. Більшість із них риторичні, але я впевнений, Дмитро Олександрович, що ви у своїй манері вам притаманній, філігранно, за формою, але не факт, що наповнено за змістом, будете на них відповідати. Отже, почнемо з вашої улюбленої теми – питання законності та Регламенту. Як так сталося, що у Верховній Раді почав працювати принцип: друзям та собі – все, а ворогам – Регламент? Чому одні комітети отримували висновки швидше і їх закони завжди потрапляли в порядок денний, а інші комітети були відкинуті буквально на маргінес парламентського життя? Як це пов'язано з особами голів комітетів або з тими реформами, які ці комітети пропонують або продукують, коли вони зараз на часі для країни? Чому 15 місяців не призначався Керівник Апарату Верховної Ради? 15 місяців ми живемо з виконуючим обов'язки, коли ви особисто були яскравим противником виконуючих обов'язків міністрів, про що ми мали тут з вами списи, долали вето Президента і так далі. Чому не можна призначати в.о. міністра, а можна тримати 15 місяців в.о. Керівника Апарату Верховної Ради? У мене таке до вас питання. Щодо того, що ви вчора заявили про якісь спроби шантажу. Будь ласка, чому ви не заявили про це у правоохоронні органи? Далі, якщо ми такі фанати Регламенту, чому майже щодня порушується така проста, елементарна норма про те, що виступ з питання порядку денного має стосуватися теми питання порядку денного? Не омину і наших колег з масмедіа. Чому рік для журналістів не відкривались кулуари через COVID, а раптом відкрились за день до обговорення питання вашої відставки? І серйозне питання. Чому ви не зробили майже нічого для імплементації сотень сторінок Рекомендацій з питань реформи ВР, зокрема Місії Пета Кокса? застосувати спецпроцедуру щодо правок 119 прим. ви поховали під якимось незрозумілими домовленостями, політичними торгами і так далі. Врешті-решт наш парламент перетворився на гальмо для реформ нашого курсу, курсу Президента і того, що чекає вся країна. Це перша частина. Ви хочете стати окремим національним політиком, ми це вже зрозуміли з вчорашньої вашої риторики, зокрема. У нас є пара питань і щодо національних питань. Правда, ми поки що не дуже розуміємо за що ви, яка у вас політична платформа. І в нас викликає, в колег, щирий подив підтримка активна вашої позиції з боку проросійських ЗМІ і з боку ЗМІ, пов'язаних з так званою проєвропейською опозицією. Тому ми підготували ряд запитань, які допоможуть вам зорієнтуватися в майбутній політичній кар'єрі, і ви краще зрозумієте за що ви і ваші виборці краще зрозуміють за що ви. Отже, перше питання дуже просте. Чи є ворогом України Віктор Медведчук? Чи є ворожо налаштованими до України проросійські телеканали "112", ZIK, NewsOne, сайт Страна.UA? Чи є російським пропагандистом Анатолій Шарій, ваш відданий фанат на фейсбуці, до речі? Чи шкодять Україні контрабандисти, газові олігархи, кримінальні надрокористувачі, на кшталт пана Фукса? Якщо ви даєте три "так" на ці питання, то в мене є відразу четверте запитання. Чому ви не підтримували санкції проти всіх цих вище вказаних осіб на Раді національної безпеки та оборони? Ми знаємо, яку Україну будуємо ми – ми будуємо країну сильну, яка бореться з ворогом. І ми точно за Україну, яка має перемогти ворога зовнішнього у вигляді агресора Російської Федерації і внутрішнього у вигляді п'ятої колони, олігархів, бідності, корупції – всіх тих явищ, проти яких ми боремося і боролися разом з вами, до речі, в цьому парламенті два роки. Щоб не видавалося, що нас турбує тільки тема РНБО, в нас є ще кілька, як то кажуть, кейсів. Давайте згадаємо історію із відміною Конституційним Судом України електронного декларування, яке поставило під сумнів не просто боротьбу з корупцією, а й весь проєвропейський курс України, безвіз, нашу світову макрофінансову допомогу і так далі. Хочу нагадати, що тоді була Президентом запропонована швидка відповідь, швидка спроба навести лад. Так, вона була, скажімо так, дуже активною і дуже серйозною, але вона була. А ви сприяли тому, що перетворили обговорення цього питання на дуже такий процес затягнутий, затяжний, який вже рік триває. А повернення відповідальності за невчасне і неправдиве декларування – у захопливий квест і з поясненням колегам, в чому є різниця між позбавленням та обмеженням волі, пропозицій різних схем, як від цього тікати і так далі. Хочу нагадати, що за це несете повну політичну відповідальність саме ви, тому що ви модерували ці всі процеси, ці робочі групи і так далі. Завершуючи, хотів би сказати одне. Ми не маємо в таких справах, в таких дискусіях заходити в особисті звинувачення, ми старалися це не робити. Вчора ми побачили, що ви стараєтесь вже це робити. Тому тут питання, чи зможемо ми після цієї цієї процедури залишитись, скажімо так, не в нормальних стосунках, як по-людськи, а просто так, щоб не було соромно проходити по залу Верховної Ради. Але хотів би нагадати, що ці всі люди, які тут присутні в залі, вони вам довіряли два роки і довіряли кожного разу, коли ви казали "прошу підтримати та голосувати". Але зараз ми вже не можемо вам в цьому довіряти, цієї довіри немає. Тому ми просимо пересісти в зал і разом з нами слухати наступного Голову Верховної Ради. Дякую за увагу. Дякую, Олександр Сергійович. Прошу народних депутатів записатися на запитання до доповідача. Народний депутат Стефанишина. Доброго дня. Ольга Стефанишина, об'єднання "Справедливість". У мене питання до спікера Верховної Ради пана… Добре. Я хочу передати слово Олександрі Устіновій тоді. ГОЛОВУЮЧИЙ. Вибачте, будь ласка, ви вже почали виступ. Слово не передається після початку виступу. Наступним… Вимкніть мікрофон, будь ласка. Народний депутат Соболєв. СОБОЛЄВ С.В. Соболєв, "Батьківщина". Ми так зрозуміли, що в усіх гріхах парламентської більшості "слуг народу" винуватий Разумков. У мене до вас відповідно питання, пане виступаючий. Скажіть, будь ласка, чому Медведчук, по якому ввели санкції, якого обвинувачують у державній зраді, фінансуванні тероризму, знаходиться під домашнім арештом, якщо ця санкція не може бути застосована стосовно таких осіб? Друге питання до вас. Скажіть, будь ласка, чому ви голосували за всі ті рішення, в яких ви зараз пробуєте обвинувачувати парламент у цілому і спікера? Третє питання. Скажіть, будь ласка, в який саме момент ви особисто, не хтось інший, а ви особисто зрозуміли, що пан Разумков не є членом вашої команди? Дякую, Сергій Владиславович. Як завжди, влучні питання, крім другого. Я не дуже зрозумів, які ви рішення маєте на увазі. Може, я потім приватно підійду, уточню, бо так… Всі рішення – це які рішення? Щодо Медведчука, ви знаєте, що у нас судова влада є незалежна, ми з вами багато зробили… Дуже притомно, що про це сміються задні ряди. Ми з вами багато зробили для того, щоб… Так, дякую. Ми з вами багато зробили. Ми вдячні фракції "Батьківщина" за опозицію до нас у цьому питанні, багато правок було, ідей. Багато зробили, щоб судова реформа запустилась, яка сім років не запускалась у країні. Я думаю, що скоро з цим буде А щодо останнього питання, для мене, як, думаю, для багатьох з нас був все-таки показовим стосунок і відношення до питання Закону про олігархів, яке є таким, ви знаєте, вже червоною лінією для нашої фракції. Тому що тут має точно бути командна робота, бо це непростий закон. І ми сподівалися від спікера все-таки більшої підтримки в цьому питанні, а не саботування і використання якихось малозрозумілих регламентних кульбітів для своєї позиції. Дякую за питання. Дякую. Наступний – народний депутат Колтунович, будь ласка. тоді, коли голосували одній фінансово-промисловій групі списання податкового боргу, 32 мільярди гривень, Укрнафті? Можливо, тоді, коли Кернелу знижували ПДВ з 20 до 14 відсотків? Коли Інтерпайпу по металобрухту голосували законопроекти

Guardian, Euronews, Washington Post, всі про це пишуть, Європарламент навіть очолює відповідні групи. Коли саме ви не погоджувались, тоді, коли найбільш проолігархічна фракція, яка сформована з представників фінансово-промислових груп, відстоювала свої інтереси? Ось що цікаво нам почути. І яка роль і місце було спікера в цьому питанні? Дякую, Олександр Сергійович. Я думаю, що гірше звинувачення в найбільш проолігархічній фракції може бути тільки те, що фракція сама складається з олігархів. Щодо ваших вищевказаних питань, мені щось так здається, може, в мене пам'ять, що фракція "Опозиційна платформа – За життя" частину з них підтримувала і досить гаряче. Тому тут питання, що, мабуть, всі все-таки закони були важливі для країни, якщо ваша фракція, друга за більшістю, їх підтримувала. Щодо решти питань, я думаю, що ми зможемо провести публічну дискусію через медіа, якими зараз багате наше суспільство, і відповісти всім на всі питання, які мало стосуються до теми сьогоднішнього нашого зібрання. Дякую за відповідь. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Потураєв Микита Русланович. Дякую. Олександр Сергійович, як ти вважаєш, у нас два роки вже як лежить постанова щодо нашого собору, щодо нашої общини Кримської православної церкви України. Ми як рада багато могли зробити для того, щоб підтримати українців, православних українців, вірних нашої церкви незалежної. Але Дмитро Олександрович з якихось причин не хотів ставити її на голосування. Це, як ти думаєш, тому що він не підтримує Православну церкву України або, що він цілиться у виборця південного сходу? Яка твоя думка? Дякую, Микита Русланович, за запитання. Я давайте не буду коментувати особисту позицію Дмитра Олександровича, я думаю, він і сам з цим прекрасно справиться. Я хотів би, мабуть, про це сказати тільки те, що багато таких питань, які, скажімо так, могли в той чи інший бік спрямовувати парламент, вони на першому етапі роботи дійсно відкладалися, перекладалися, давайте не зараз, це складне питання, ідеологічне, давайте його не рухати і так далі. Але ми розуміємо, що економіка має займати велику частину нашої роботи, мабуть, більшу, бо в країні не все гаразд. Але питання патріотизму, ідеології, куди ми взагалі йдемо, воно теж важливе для українського парламенту. Я думаю, в нас ще є час на одне питання, я коротко буду старатись. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Народний депутат Леонов. Шановний Олександр Сергійович, у мене питання. Чи плануєте ви подати зміни до Регламенту Верховної Ради та в чому вони будуть полягати? Це перше. І я хотів би сказати ще таку маленьку річ. Півтора року тому я звернувся до Дмитра Олександровича з проханням зареєструвати ТСК по Одесі, по нашому дуже знаменитому меру Труханову, якому вчора були надані позови до суду. І, на жаль, півтора року я прождав реєстрування цього ТСК та воно не було зроблено. А вчора ми побачили всі, як працюють наші правоохоронні органи, і за це їм дуже велике дякую. І моє питання ще, який стан виконання плану партії та програми Президента на сьогодні? У вас в області? Щодо Регламенту. Я, ви знаєте, я один з авторів низки законопроектів вже зареєстрованих, які вже пройшли навіть перше читання в комітеті змін до Регламенту. Це стосувалося і впорядкування і покращення процедури 119 прим. щодо швидкої процедури. Це стосується і постанов блокуючих. Це стосувалося і зміни графіку нашої роботи, я був ініціатором, хочу нагадати з цього. І тепер ми працюємо як нормальний європейський парламент, а не сидячи там якусь перерву двогодинну, а працюючи більш динамічно. Я думаю, що ми разом з вами створимо відповідні робочі групи навколо регламентного комітету. Є комісія чи група з питань реформи парламенту. Є висновки Місії Кокса. Є дуже багато інформації, контенту, як саме реформувати парламент. І я думаю, що питання зокрема проходження процедур, зокрема те, що стосується реєстрації та голосування за ТСК, їх точно можна пришвидшити. Тому що це той інструмент, яким мають користуватися активно депутати з різних, не тільки з опозиції, як вони собі хочуть привласнити ТСК, а абсолютно я думаю, що партія влади в парламенті теж може користуватися тимчасовими слідчими комісіями. Щодо питань решти. Я думаю, що ми з вами дискусію теж проведемо вже, мабуть, і в медіа також, сподіваюсь, в одеських медіа як ми з вами вже це робили. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Народний депутат Яценко.

роботи суб'єктів господарювання. Де, коли Рада Верховна провалила правку про запровадження обов'язкових касових апаратів, все одно після голосування вона була подана керівництвом комітету, сфальшована і підписана спікером і направлена Президенту. Тобто я четвертий раз народний депутат і таке вперше бачу, щоб отак зухвало це було зроблено. І зараз розслідується карна справа. І от я і декілька інших народних депутатів отримали висновки, я знаю, Науково-дослідного інституту судових експертиз. І от що ми будемо з цим робити, щоб в подальшому унеможливити? Раз. І по-друге. Що ми будемо робити з тим фактом, що сфальшований закон? Що ми з законом будемо робити? І що ми будемо також робити з керівництвом комітету, яке це зробило спільно з спікером? Дякую. Дякую, пан Антон. Я думаю, що ми будемо робити все для того, щоб маніпулювання текстами після підписів не відбувалося. Ми знаємо багато випадків і не лише ваш. Ну там буває це, знаєте, сполучниками маніпулюють там (та, або, але), десь абзаци переставляються, десь речення. Але я не думаю, що це відповідальність прямо так Голови Верховної Ради. Це все-таки я б відносив до того питання, яке я озвучував, – щодо відсутності Керівника Апарату. Тому що, якщо немає з кого спитати, то відповідно тоді з'являються різні в

Тому що там дуже багато визначається положенням про Апарат, різними посадовими інструкціями, посадовими обов'язками і так далі. От треба весь це масив документів взяти, проаналізувати, спростити, де можна спростити. Це не має порушувати Конституцію, інші закони України, права депутатів ні в якому разі не обмежувати, але воно точно в ХХІ сторіччі трохи має по-іншому виглядати, Дякую за увагу. Я так розумію, час закінчився. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Сергійович. До слова для звіту запрошується Голова Верховної Ради України Дмитро Олександрович Разумков. Доброго дня, шановні колеги! Я зараз не буду зупинятися багато на звіті, він зранку був всім направлений. Я з цієї трибуни давав завжди виступити всім, і хочу, щоб сьогодні таке право дали мені. Послухайте мене, будь ласка, а після цього кожний в цьому залі зробить свій вибір. Я розповім вам про Україну своєї мрії. Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та на днях народженнях, де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери – реальні строки. Де недоторканними є лише карпатські ліси, а не народні депутати України. Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунків за комуналку. Де є дороги і немає дурнів. Це Україна реальної та здійсненної мрії, Україна найближчого майбутнього, Україна, з якої не поїдуть наші з вами діти. Нагадую вам всім: це частина нашої передвиборчої програми 2019 року. Гарні, щирі, справжні слова та принципи, з якими ми йшли до людей в 2019 році. І об'єктивно повірили всі: і ті, хто сьогодні нас дивляться по телевізору, і ті, хто сидять в цій залі, і навіть ті, хто за нас не голосували. Ми з вами йшли сюди не за посадами і тим більше не за грошима. Ми йшли для того, щоб змінити країну, зробити її іншою, зробити її кращою, тому що ми всі в це щиро вірили. Я пам'ятаю, як світилися очі у тих людей, які долучалися до команди, я точно це пам'ятаю. Я пам'ятаю очі людей на вулицях, на зустрічах, на ефірах, як вони нам вірили, вірили абсолютно. Це була сліпа віра в те, що в нас все вийде. Все вийде тому, що ми нові, чесні, правильні, справедливі, інші, тому що ми не такі, як вони. На жаль, сьогодні в цій залі я бачу вже інші очі і очі у людей також дуже сильно змінились – вони стали інакшими. Весь цей час я намагався робити так, щоб хоча б частина цих обіцянок стала реальністю. Не гарними назвами та гаслами, за якими дуже часто ховаються неправильні і незаконні речі, а реальністю. Але якщо ми повернемося до принципів, то принцип демократії, з яким ми йшли, право народу, став принципом влади більшості. Принцип верховенства права та закону став змінений на політичну доцільність. Принцип права на власну позицію та свободу слова змінив принцип "хто не з нами, той проти нас". Принцип "закон один для всіх" став принципом "друзям – все, ворогам – закон". А принцип, що "офшори – для влади ганьба", став принципом "нічого страшного, у кожного ФОПа вони є". Сьогодні дуже багато бруду. Я ніколи не плив за течією, у 2019 році це я не робив і сьогодні робити не буду. Жодна посада не вартує самоповаги, гідності, а головне – вона не варта і довіри людей. При будь-яких штормах та буревіях український парламент повинен залишатися запобіжником, яким він був у нашій історії, та точкою рівноваги, та балансу. Це буде залежати від кожного з вас, я повторюю, від кожного. Тут не буде колективної відповідальності, відповідальність буде лише перед країною та людьми. Це персональна відповідальність – якою буде наша країна в майбутньому. В незалежності від того, хто є Головою Верховної Ради України, парламент повинен залишатися суб'єктною інституцією, суб'єктною. Інакше це шлях до втрати демократії, до узурпації влади та втрати парламентаризму. Будь ласка, пам'ятайте про це. Мої принципи не змінилися. Мої цінності такі самі, як і були. Бажання та сила довести людям, що вони помилилися не у всіх – також є. Впевнений, що і в цій залі таких людей буде вистачати. Завжди важко підійматися та йти проти системи, завжди. Перший крок, він найважчий. Але якщо ти знаєш, що це єдино правильний вибір, робити його завжди легко. Я вам всім нагадаю наостанок. Ми, коли йшли до влади, казали одне, що ми повинні стати політиками, але залишитись людьми. Давайте виконаємо хоча б цю обіцянку. А наостанок, дякую, колеги, за конструктивну, ефективну роботу за ці два роки. Я сподіваюсь, парламент залишиться парламентом і люди в парламенті залишаться людьми. Дякую. Дякую, Дмитро Олександрович. Прошу народних депутатів записатися на запитання до Голови Верховної Ради України. Народний депутат Неклюдов. фракція "Слуга народу". У мене до вас запитання. Ви сказали, про країну мрій, яку ви хочете побудувати. У мене до вас таке запитання. Чи буває країна мрій, коли ви будучи і зараз є Головою Верховної Ради, будучи спікером, неодноразово, коли чули, коли колеги от з цієї фракції, от з цієї, ображали Президента, депутатів, ви мали реагувати, робити їм зауваження, вимикати мікрофон. А ви жодного разу не зробили жодного зауваження, не припинили ці порушення і таким чином сприяли сприяли порушенню Регламенту. Чому ви жодного разу не вжили заходи щодо порушень Регламенту? Таке запитання. 11:02:47 РАЗУМКОВ Д.О. Дякую за гарно сформульоване питання, Владлене Михайловичу. Тому що свобода слова у нас є і в парламенті, і поза його межами, і свобода думки також буде лишатися. Навіть коли і з цієї фракції, і з інших, м'яко кажучи, не завжди коректно висловлювались і по мені, але це їх позиція. Я нормально ставлюся до критики і вам це раджу, допомагає рухатись і йти далі ефективно і виправляти свої помилки, якщо вони у вас є, а є вони у кожного. Зміг відповісти? Дякую.

Перше питання. Зараз в нас екватор влади: рівно пів терміну відпрацював Президент, рівно пів терміну відпрацювала Верховна Рада. Ваша оцінка роботи Президента Зеленського? Ваша оцінка роботи монобільшості Верховної Ради? Друге запитання. Є чутки, що голосування за вас, яке відбувається разом з олігархічними групами, це в нас така боротьба з олігархами, голосування за ваше зняття ще й скріплюється конвертами з такими зеленими купюрами. Чи ви знаєте про такі факти? І чи є роздача "конвертів" депутатам монобільшості в нашому парламенті? В мене до вас насправді ще є багато запитань, всі я зараз не зможу задати, тож я вас запрошую прийняти участь і записатися зі мною в програмі "Гончаренко рулить". І хай вся держава почує ваші відповіді на всі ці запитання. Запрошую вас це зробити буквально, ну, завтра день народження, можемо одразу після нього. Вітаю вас з наступаючим! Перше питання – щодо оцінки. Оцінку і мені, і Президенту, і всім тим, хто сьогодні в цій Раді і у владі в цілому, та і в опозиції, давати буду не я, а люди. В мене такої повноти влади нема. І ця оцінка буде на виборах, де нам кожному поставлять свій плюс або мінус. І це буде плюс – "галочка" або "ні" в бюлетені. А так, ну, якщо ви хочете почути що люди говорять, я думаю, що на вулиці ми всі ходимо, якщо не відірвалися від землі, там ми почуємо відповіді. Але я не впевнений, що всім вони сподобаються. Друге питання – щодо якихось "конвертів". Ви знаєте, я "конверти" за два, більше чим два роки у Верховній Раді ніякі не брав ні від кого, ні від олігархів, ні від когось іншого. Якщо брав би, то мене сейчас не знімали, а вже закривали.

Шановний Дмитро Олександрович, шановні колеги, шановні громадяни України! У мене головне чисто процедурне питання. Я хотів спитати, Дмитро Олександрович, а як взагалі ми можемо розглядати питання вашого усунення з посади, коли для цього має бути звіт Рахункової палати? Я розумію, що він є. Але, чесно кажучи, я пропрацював довгі роки у фінансово-банківській сфері, і я не розумію, як з вівторка, коли була запущена процедура вашого усунення від влади, міг з'явитися звіт уже в середу ввечері. Коли відповідні ревізори мали вийти на перевірку, перевірити всі видатки Верховної Ради, це багатомільйонні видатки ГСМ, канцелярія і так далі. Це головне питання. Знаєте, колеги, я, дивлячись на дискусію, розумію, мені здавалося, що це питання може дати поштовх нам до того, щоб ми зрозуміли, що у нас закон має бути один для всіх, що влада має поважати опозицію, а опозиція поважати владу, що немає так званої демократичної опозиції, недемократичної, що є народний депутат і головне – є народ України. А те, чим ми зараз займаємося, це політичні… Дякую, Микола Леонідович. Щодо швидкості роботи Рахункової палати не готовий відповісти, я думаю, у колег запитаєте. Дійсно, матеріали до народних депутатів повинні надійти згідно закону не пізніше як за два дні. І мій звіт, сьогодні він був надісланий, і звіт Рахункової палати. Тобто в цьому є порушення. Але я думаю, що це не цікаво ні людям. Тут інше цікаво. Ви правильно сказали, що закон повинен бути один для всіх і для Голови Верховної Ради так само. Але іноді політична доцільність переважає те, про що ми говоримо зараз. Це погано, я думаю, що так чи інакше це треба буде виправляти. Дякую. Щоб закон був одним для всіх в Україні і у Верховній Раді так само. Дякую. Ми насправді всі над цим працюємо. Я хочу подякувати принагідно Рахунковій палаті за оперативну роботу і за те, що звіт був отриманий депутатами своєчасно. Народний депутат Совсун, будь ласка. 11:08:13 СОВСУН І.Р. Прошу передати слово Сергію Рахманіну. Шановний Дмитре Олександровичу, якщо я вірно зрозумів претензії на вашу адресу з боку представників більшості, я так розумію, що ви, з їхньої точки зору, були не надто чутливі до їхніх прохань. У мене у зв'язку з цим конкретне запитання. Як часто і представники яких фракцій або які народні депутати зверталися до вас з проханням ухвалити те чи інше рішення, протягнути те чи інше рішення всупереч Регламенту, Конституції чи закону? Хотів би просто про конкретну кількість, хоча б у загальних цифрах, про конкретних людей, не знаю, там Гео Лерос чи ще хтось інший? Дуже дякую. Дякую, Сергій Іванович. Дивіться, у мене, коли я слухав колег, виникало питання: крепость тоже я развалил? Пам'ятаєте, як у одному фільмі радянському. якщо серйозно, я думаю, що достатня кількість сьогодні людей зазначили, з якими питаннями вони підходили. Тут не може бути питань. Тут є закон, Закон про Регламент, черговість розгляду питань. І якщо ми говоримо про деякі інші аспекти, спитайте у керівництва своєї фракції, вам скажуть і на багато питань зможуть відповісти. Я не знаю, всім сподобаються відповіді? Можемо провести таку зустріч, навіть коли не буду Головою Верховної Ради, якщо не буде так страшно, лячно. Добре? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Народний депутат Буймістер. Добрий день, шановні колеги, шановні українці! Дмитро Олександрович, у мене до вас питання. Ми коли приходили до влади, то я пам'ятаю, як ви були тією людиною, яка не дала зламати парламентаризм ще в перший день і поламати фракцію "Слуга народу" так званим імперативним мандатом, за яким можна було б будь-якого незгодного народного депутата не просто виключити з фракції тої чи іншої, а забрати мандат, навіть у мажоритарника. То в мене питання. Чи не пов'язуєте ви сьогоднішні події з тим, що ще тоді ви виступали на боці цілісності парламенту, ще тоді ви виступали на боці демократії? І яким чином нам далі переконатися, що цей парламент не буде приймати імперативні мандати, не буде надалі порушувати закон, як ми це бачимо останні два тижні? Дякую. 11:10:55 РАЗУМКОВ Д.О. Дякую. Я вважаю, що я зробив все правильно, і доводив ту позицію, в яку я вірю, що не можна було голосувати в першу ніч 73 закони. Фракція тоді точно це підтримала, всі ж пам'ятають, хто як голосував. Одним з питання вночі було питання імперативного мандату. Я думаю, що якщо б його тоді проголосували в так званому нашому турборежимі, сьогодні дискусій в цьому залі було б менше. Тому дещо позитивне для цього парламенту і для народних депутатів я все-таки зробив. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу народних депутатів записатися на запитання до Голови Верховної Ради України. брак досвіду. Вибачте, будь ласка. Прошу записатися на виступи від депутатських фракцій і груп. Дякую, Дмитро Олександрович. На виступи, на виступи.

шановні громадяни України! я думаю, ті події, які сьогодні відбуваються, і як "слуги народу" розбігаються із залу, бо не хочуть дивитися в очі тому, кого вони зараз знімають. Я думаю, що треба проаналізувати, чим в історію ввійде цей парламент. Зараз тисячі людей на вулиці, бо ви зруйнували, фракція монобільшості "слуги народу", взагалі поняття соціального захисту. Ви, саме ви прийняли найаморальніший Закон про гральний бізнес, а після цього ще й зменшили оподаткування для казино. Саме ви започаткували, "слуги народу", розпродаж земель сільгосппризначення. Саме ви, ніхто інший, фактично приводите зараз до розвалу парламенту і це в умовах тотальної економічної кризи. Ви подивіться, як працюють всі галузі економіки. Ви подивіться, що відбувається з малим бізнесом. Ви подивіться, що відбувається з оподаткуванням малого бізнесу і тиском на них. Я думаю, що це найкраща ілюстрація того, куди рухається цей парламент. Але ви вже дійшли до ручки, бо ви вже почали поїдати, "слуги народу", один одного. Ви вже не можете зупинитися, бо для вас ключове питання – це не принципи демократії, це не робота парламенту, це не організація роботи таким чином, щоб були дотримані права опозиції, щоб були дотримані права всіх фракцій і кожного депутата, у вас є лише одна точка зору і ця точка зору – ваша, інших не існує. Куди це привело країну – ми вже бачимо. Але куди далі йде парламент? Фактично почався повний і тотальний розпад парламенту України. Ми розуміємо, що зняття Голови Верховної Ради – це є фінальна точка перед стартом нової виборчої кампанії. Я думаю, що сьогоднішні голосування – це якраз ті голосування, яких завжди добивається будь-яка опозиція в будь-якій країні. Коли парламентська більшість, монобільшість "слуг народу", не справляється зі своєю роботою, парламент іде на перевибори. Я думаю, що тут буде крилатий вислів: "Ми вас в наступному парламенті не побачимо, "слуги народу". Дмитро Олександрович, до зустрічі в новому парламенті. Дякую за впевненість, що ви потрапите до нового парламенту. Народний депутата Скорик, "Опозиційна платформа – За життя".

"Опозиційна платформа – За життя" не буде підтримувати голосування за відставку спікера, тому що ми вважаємо, що це суто політичні інтриги, які проводяться у важкий для країни час. Водночас я хочу сказати про про моральну сторону цього процесу, не тільки про політику. Коли фракція, яка два роки йшла поруч зі своїм товаришем, відмовляє йому в зустрічі, і відмовляється поговорити з ним, виїжджає на виїзне засідання для вирішення його судьби, то це вже, шановні народні депутати, це не політика, це моральне падіння. А коли я вчора і сьогодні послухав виступи деяких народних депутатів зі "Слуга народу", то мені стало зрозуміло, що ми повернулися в часи, які ми з вами, на щастя, бачимо тільки у фільмах. 37-й рік, когось з колективу звинувачують, що він є ворог народу, і кожен член колективу повинен вийти і заклеймити його позором – сказати, що він, очі відкрились, який він був шпигун, і як він погано працював. Оце ми бачили вчора, ми бачимо це сьогодні. І це є теж моральне падіння. Я вважаю, що… Дмитро Олександрович, я думаю, що ви не дочекаєтесь від своїх колег вдячності за ту роботу, яку ви проводили два роки. Але я вам від нашої фракції, незважаючи на те, що ми є політичними опонентами, хочу сказати дякую за те, що ви відстоювали принципи парламентаризму, проводили інтелігентно і виважено засідання Верховної Ради, намагались чути не тільки своїх соратничков, як вже вияснилось, а і опонентів також. І за це вам дякую. До зустрічі в наступному парламенті. Дякую.

Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Павло Бакунець, Львівщина, депутатська група "Довіра". Громадяни України, дорогі колеги, обирали нас з вами до Верховної Ради для того, аби ми представляли їхні інтереси і працювали над розв'язанням їхніх проблем, проблем простих людей, працювали над розвитком цілої країни і над розвитком кожної громади. Адже від успіху тієї чи іншої громади залежить успіх загалом цілої країни. Натомість останніми днями в залі єдиного законодавчого органу України вирішуються внутрішні конфлікти. Ми прагнемо якомога швидше пройти цей період і повернутися до важливих для українців питань, до тих питань, які турбують людей, котрі нас разом з вами сюди делегували. Адже ми з вами стоїмо на порозі опалювального сезону. Новостворені громади, на жаль, мають негативну тенденцію в бюджетах, їм не вистачає коштів для зарплат вчителям, для зарплат медикам. Набирає сили епідемія коронавірусу і багато лікарень ще досі не готові. Саме над цими проблемами ми з вами, шановні колеги, повинні дискутувати в тому залі, а не над тим, що зараз відбувається. Звичайно, що Верховна Рада – це місце дискусії і колегіальних рішень, і під час ухвалення яких є важливим кожен голос, голос кожного депутата, делегованого сюди людьми. Тому для нас є важливою організація стабільної і конструктивної роботи парламенту. Хочу нагадати всім присутнім, що всі депутати, незалежно від партійної приналежності, мають рівне право законодавчої ініціативи, тому депутатські законопроекти з різних груп і фракцій повинні однаково ставитися і розглядатися в цьому залі. Але ми зачасто спостерігали тенденцію, коли пріоритет надавали законопроектам з однієї чи з тієї фракції, а не всім підряд. Ми надіємося, що час, витрачений на ці кадрові зміни, на жаль, не призведе до того, що питання, котрі могли б бути замість них розглянути в цій залі, можуть призвести до якогось негативу в розвитку наших громад і країни. Віримо, що цей час буде потрачений вами не намарно. Дякую. Народний депутат Гришина, фракція "Слуга народу".

По-перше, хочу сказати, що політична фракція "Слуга народу" буде підтримувати відставку, бо ми не бачимо тут ніякої трагедії. Дмитро Олександрович – це дуже поважна людина, яка сьогодні керувала Верховною Радою. Є проблеми, але Дмитро Олександрович багато користі українцям принесе і знаходячись просто в залі як депутат. Один менеджер, інший менеджер – це всього-на-всього Голова Верхової Ради. Це, по-перше. По-друге, Дмитро Олександрович, ви в своєму виступі… У вас було У вас було декілька речей, які мене особисто образили. Перше. Давайте так, якщо ви вже йдете по подвійних стандартах, то відповідайте по всіх подвійних стандартах. Ви звинуватили Президента, не дуже в приємній формі, про офшори. А чому ви, забуваючи про те, що один із перших законів, які прийняла ця Верховна Рада – це був антиофшорний закон. І в той же час, ви ні разу не згадали у своїх виступах, не тільки сьогодні, про ломбарди. Ломбарди мало наживаються в нас на жебракуванні людей? Але в мене є здогадка, чому ви саме про ломбарди ніколи не згадуєте, але це на вашій совісті. Друге. Ви своєю роботою не дали можливість 2,5 мільйонам українців отримати доступні ліки для знеболювання, отримати доступні ліки бійцям, які отримали поранення в АТО, отримати нормальні ліки, які не коштують по 500, по 600 доларів, а які коштують по 100, по 120 гривень. Це не подвійні стандарти, Дмитро Олександрович? Вам особисто це не подобалося, ви мали натиснути червону кнопку, але не робити те, що ви робили тоді в залі. Третє – що стосується подвійних стандартів. Я дуже вам, єдине, за що хочу подякувати, що саме при вас як при спікері, такої зеленої вулиці для опозиційних фракцій не було ні при одному із спікерів. Бо ми як монокоаліція, вимагали ходити сюди до трибуни і щось випрошувати. Але інші фракції, які знаходяться начебто в опозиції, вони цього не робили, ви їм все допомагали. І четверте. Чи це не подвійні стандарти: своїм все, а іншим нічого? Коли ви, якщо вам щось кажеш неякісне, неприємне, ви збираєте депутатів комітету в себе тут на трибуні і кажете: "От чули? Після того ні один закон вашого комітету у порядку денному не буде". Дивіться, у стін є вуха в цій Верховній Раді. Дмитро Олександрович, я сподіваюся, я не знаю, я вже чую, що ви знаєте, в якій фракції ви будете і з ким ви йдете на наступні вибори. Давайте, до наступних виборів ще багато часу. Я дуже вам бажаю, щоб ви, як депутат народний, допомагали країні і без подвійних стандартів. Дякую.

Шановні колеги, не бачу сенсу говорити про Регламент, бо це розмова безперспективна, ми за останні три дні в цьому переконалися, тому давайте трохи історії. За дивним збігом обставин, я у 1995 році був одним з перших людей, який дізнався про намір тодішнього першого помічника Президента України Олександра Разумкова подати заяву на звільнення за власним бажанням. Цю заяву він написав після наполегливого прохання тодішнього Президента. І ми говорили з ним буквально через дві години після цього, і я запитав про мотиви, він відповів так, що Леонід Данилович, судячи з усього, втомився чути точку зору, яка не збігається з його особистою. Як людина він має на це право, але коли ця людина Президент, це може перетворитися на проблему для держави. На жаль, історія вчить, що вона нас нічому не вчить. За 30 років я спостерігав, як політика в Україні зжирала величезну кількість людей, таких людей, які, кожен з яких, думав, що він приходить назавжди. І зжирала так, що тільки кістки хрустіли. Якщо ви зараз сидите за столом, це не означає, що завтра ви не станете частиною меню. Я просто хотів, щоб ви про це подумали. Бо найгірше, що може зробити Верховна Рада це допомогти перетворити політичні інститути в харчовий ланцюжок. Ви можете стати частиною меню, кожен із вас завтра. Подумайте про це. Дмитру Олександровичу хочу просто подякувати, хоча б за спробу залишити парламент самостійним гравцем у політичному процесі. Дякую. Шановні українці, рекордна ціна на газ, на світових ринках – 2 тисячі доларів. А в українських газосховищах знаходиться тільки 15 мільярдів кубометрів, з них 3 – це комерційні. Це катастрофа. Україна друга в Європі за кількістю хворих і смертей на COVID. Це катастрофа – провалена система вакцинації. Перед українською армією, вперше з 2014 року, катастрофічний борг 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Це катастрофа. І саме цими питаннями зараз мала би займатися відповідальна влада. Але в парламенті ми бачимо дешевий спектакль для одного глядача на Банковій. Що ж це за спектакль? Це "Мауглі". Коли тут відбувається кастинг на роль Табакі, який бігає туди в сектор "Європейської солідарності" і верещить: Акела промахнулся! А Шерхан за всім цим з Банкової спостерігає. Повернемося до Мауглі. От ви знаєте, наша фракція, єдина, яка не голосувала за Разумкова як за Голову Верховної Ради. Чому? Тому що в нас була претензія, що дійсно перший день роботи парламенту намагалися 73 закони, в порушення всіх норм Регламенту, провести за основу і в цілому. Але символічно він намагався зберегти мінімальну незалежність українського парламенту. В цій залі сидить дуже багато людей, які говорять, що ви були на Революції Гідності. І тоді здавалося, що величезні запобіжники є в суспільстві проти автократії. Але, на жаль, електоральна революція перетворилася сьогодні на електоральну узурпацію. І все, що тут відбувається – це намагання не Разумкова звільнити, це ваше право дійсно – ставити одного Голову Верховної Ради, відкликати, його міняти на іншого. Але поводьтеся гідно, поводьтеся гідно. І ви знаєте, сьогодні тут немає гідності в цьому парламенті і немає демократії. Тому що звільняєте ви його на догоду "шерханам" з Банкової, які хочуть мати після на 200 відсотків свого Генпрокурора, на 200 відсотків свого ДБР, на 200 відсотків свого міністра внутрішніх справ, тут свого кишенькового Голову. І ось ця сьогодні... Ви знаєте, в парламенті буває еволюція, а буває деградація. І ви сьогодні власними руками намагаєтесь перекреслити ключове досягнення Революції Гідності це перетворення України з парламентсько-президентської республіки на президентську, на офіс Банкової. Яким керують, можливо, і не Банкова, а Москва, бо ми ще чекаємо розслідування "Вагнергейту" і дізнаємося, хто ж там зрадив українських військових. А я хотіла пану Разумкову одне питання Дякую. Шановні народні депутати, прошу записатися на виступи від народних депутатів.

Доброго дня, колеги. Чесно говорячи, гидко чути і бачити те, що відбувається останню годину, а насправді, давайте говорити, декілька місяців. Коли ексколеги виходять із цієї високої трибуни, поливають брудом людину, яка все ж таки була першим номером вашої партії. І ми мали можливість дебатувати, сперечатися, іноді опонувати достатньо жорстко один одному під час виборчої кампанії. Але пан Разумков відстоював ваші інтереси і ви набрали більше голосів – це об'єктивність. Дивно, коли люди, які мало як доклалися до законотворчості або взагалі не подали жодного закону, звинувачують те, що закони не приймаються і не такі. І одночасно йдуть на ефіри і розповідають, що велике досягнення нашого парламенту, і я тут згоден, це якраз те, що приймаються закони спільно, разом. Тому що був діалог. Тому що навіть в найважчі часи, коли почався коронавірус, ми всі збиралися у Голови парламенту і знаходили компроміси, і приймали закони швидко, якісно і для народу. Дуже дивно, коли людина, яка увійшла в історію не тільки електронними майданчиками, а й тим, що кнопкодавив 7-8 разів за одне голосування, звинувачує спікера, який перший поборов кнопкодавство і з'явилась сенсорна кнопка. І піаністи залишились тільки в театрах, а не в парламенті України. Дуже дивно, що вийшло багато представників влади і жоден не почав або не закінчив свій виступ просто з слів подяки. Це по-людськи якось не дуже вас характеризує. Дуже дивно дивитися багатьом з вас в очі. Вони справді стали іншими, а багато з вас їх ховають під час голосування. Як потім поховають багато наших добрих речей, як вже поховали Регламент. Шановні колеги, які представляють більшість, це ваше право, справді, ви можете робити все, що завгодно, окрім того, що забороняє закон. Сьогодні закон забороняє звільняти Голову парламенту, тому що порушення строків. Але вас це не цікавить. До цього вам забороняв Регламент робити інші речі, і це теж вас не цікавило. Буде погано, коли інша інституція буде робити з парламенту посміховисько, і це буде теж вам уже нецікаво. Я не буду голосувати за відставку пана Разумкова. І вважаю, що всі справжні опозиційні сили мають не голосувати за нього. Шановні колеги, ви сьогодні робите помилку. Чи буде вона фатальною чи ні – не знаю, але точно вона фатальна для парламенту. Дякую.

Шановні колеги, шановні журналісти, шановні українці! Ви знаєте, я уважно дивлюся на всі події, які останніми днями і тижнями відбуваються в парламенті України. Поки що в парламенті, тому що що буде із завтрашнього дня можна тільки уявити. Бо узурпація влади, вона йде дуже шаленими темпами. І сьогодні мені було дуже цікаво слухати виступ керівника партії "Слуга народу", де він казав про речі, які насправді не є правдою. Я навіть занотовував за ним. Він казав, що "Слуга народу" будує сильну Україну. Це з боргами військових більше 2 мільярдів? Чи з державною зрадою, коли зливається секретна операція, блискуча операція українських спецслужб? Де ви сильну Україну тут побачили? Тобто говорять одне, роблять навпаки. Друге. Ви говорили про боротьбу з олігархами? Колеги, а яка боротьба з олігархами, коли міжнародне розслідування показує причетність пана Зеленського до відмивання брудних коштів з Приватбанку? Ви говорили тут про неофітів. Знаєте, я скажу тільки одну фразу, яка стала мемом в цій країні: тут можно прибарахлиться. І це сказав один із членів вашої команди, на жаль. Що ми маємо розглядати? І тут я повністю підтримую позицію "Європейської солідарності", підтримую позицію опозиції. Ми маємо розглядати те, що коїться з економікою. Ми маємо розглядати в цій залі те, що коїться з соціальної сферою, і виплатити нарешті тринадцяту пенсію пенсіонерам, яких правляча партія обкрадає, не індексуючи пенсії. Ми маємо розглядати ситуацію з епідемією, бо всі пам'ятають про майстрів спорту по боротьбі з коронавірусом. Але пан Зеленський пішов далі: вже влітку цього року він сказав, що Україна повністю готова до нової хвилі COVID-19. І, ви знаєте, мені було дуже сумно побачити вчорашні і новини останніх днів, коли лікарі заявляють… Наприклад, головний лікар Обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі заявляє: ковідна реанімація в Дніпрі перевантажена, бракує апаратів ШВЛ. От що треба розглядати. І наостанок. Нічого доброго ваші дії Україні не принесуть саме тому, що узурпація в цій владі, в цій країні ніколи не проходить. І не треба все прискорювати і прискорюючись, рухатися шляхом Януковича, бо він закінчив в Ростові. Там же буде закінчувати і той, хто зараз повністю наслідує його шлях. Дякую. Артур Володимирович, не зупиняйтеся, ваше слово наступне. Вікторія Сюмар. Шановні колеги, тут виступав Сергій Рахманін, який розказував вам історію. Напевно, ще ніколи в цьому залі не було так мало людей, які мають якусь історичну або інституційну пам'ять, а дарма. Варто пам'ятати українську історію і чим закінчуються ті чи інші перемоги, які здаються такими важливими, а насправді виявляються пірровими. От сьогодні вас чекає піррова перемога. Ми почули сьогодні розчарованого спікера, розчарованого в вас – в монобільшості, в коаліції, в тих людях, яких він привів в цю залу. Він, значною мірою ніж кожен з вас, більшою мірою. Я розумію розчарування, хоча це не моя емоція, я не розчарована, бо я не була зачарована. Я не була зачарована казкою про Президента на велосипеді, який дуже скоро пересів в кортежі і переселився в державну дачу. Чого, наприклад, не робив його попередник, який, дуже скоро як виявилося, не просто використовував офшори, а брав участь у відмиванні мільйонів брудних грошей олігарха Коломойського. Я не була зачарована казкою про нових людей, які тут губилися не просто від незнання якихось законів, а відверто брали участь в корупційних оборудках. Я не була зачарована від 100 відсотків свого Генпрокурора, свого міністра внутрішніх справ і таке інше, які чесно нам сказали от зараз словами лідера "Слуга народу", що своїм – все, опонентам і ворогам – закон. І цю політику ви втілюєте зараз. Але, знаєте, я недарма почала говорити вам про інституційну пам'ять. Ця зала бачила багато, вона бачила спробу зробити диктатуру сили, але тут ніколи не було диктатури конвертів і бабла, які заперечували право на дискусію. От цього в українському парламенті не було ніколи, а зараз це є. Ви заперечуєте право на дискусію тільки тому, що працюють інші аргументи і ці аргументи, на жаль, не про народ, не про Україну, а про ваш конкретний прагматичний інтерес. Так от, повертаючись до історичної пам'яті. Деякі спікери, яких знімали вже в цьому парламенті, потім вигравали парламентські вибори. Я би вам дуже радила про це не забувати. І згадати, що дорога диктатури доводить максимум до Ростова. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Підсумовуючи, хочеться зазначити, що дискусія – це якраз те, що зараз відбувається у нас в залі. Тому, напевно, ці звинувачення є безпідставними. Ми завершили обговорення цього питання. І до мене надійшла заява від двох народних депутатів членів "Опозиційної платформи – За життя" щодо того, аби провести голосування за питання порядку денного таємним голосуванням. Я хочу колегам нагадати пункт 4 статті 77 Регламенту, де прямо зазначається, що це голосування здійснюється лише відкритим голосуванням. Вибачте, будь ласка, але це суперечить закону. чи готові голосувати народні депутати? Ми переходимо до прийняття рішення. Готові? Вибачте, будь ласка. Готові до голосування? Дякую. Відповідно до статті 88 Конституції України статей 76, 77 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про відкликання Верховною Радою Голови Голови Верховної Ради України Дмитра Олександровича Разумкова з посади. Прошу народних депутатів голосувати.

За-284 Рішення прийнято. Хочу від нас всіх подякувати Дмитру Олександровичу за роботу і побажати йому подальших успіхів в політичній кар'єрі. Це були важкі два роки, але ми пройшли їх разом, і пройшли їх з гідністю і честю. Дякую. (Оплески) Прошу Апарат Верховної Ради оформити постанову за наслідками прийнятого нами рішення. А зараз передаю слово… По фракціях, будь ласка, покажіть. "Слуга народу" – 215, "Опозиційна платформа – За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 20, "Партія "За Майбутнє" – 19, "Голос" – 6, "Довіра" – 18, позафракційні – 6. Дякую. Передаю слово Стефанчуку Руслану Олексійовичу.

Одна хвилина з мотивів, Колтунович, будь ласка. З процедури, перепрошую. 11:44:53 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую. Шановний головуючий, я хочу нагадати, що ми з вами приймали рішення уже в рамках цього пленарного засідання щодо проходження і вичерпання порядку денного на проекті Постанови 5079 – це про перейменування села Поминик Уманського району Черкаської області. Тобто зараз ми маємо ще пройти його і тоді уже далі приймати або не приймати процедурне рішення. Дякую. Шановні колеги, питання кадрові, вони включаються без включення його до порядку денного. Тому, шановні народні депутати, переходимо до розгляду питання тоді запропонованого – про обрання Голови Верховної Ради України. Відповідно до статті 88 Конституції України Верховна Рада обирає зі свого складу Голову Верховної Ради України. Обрання проводиться відповідно до вимог глави XV Регламенту. Шановні колеги, я прошу, враховуючи потенційний конфлікт інтересів, подальше ведення провести Олену Костянтинівну. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги! Я прошу тоді секретаріат надати мені відповідні документи. Отже, переходимо до розгляду питання про обрання Голови Верховної Ради України. Відповідно до статті 88 Конституції України Верховна Рада обирає зі свого складу Голову Верховної Ради України. Відповідно до статті 74 Регламенту Верховної Ради України кандидатури на посаду Голови Верховної Ради України пропонуються на пленарному засіданні Верховної Ради депутатськими фракціями, депутатськими групами і народними депутатами. Питання про обрання Голови Верховної Ради України не потребує підготовки в комітетах. Зараз пропонується оголосити перерву на 30 хвилин для засідання депутатських фракцій і груп щодо узгодження кандидатур, які будуть запропоновані на посаду Голови Верховної Ради України. Це потребує голосування, якщо народні депутати погодяться на таку процедуру, прошу приготуватись до голосування. Отже, ставлю пропозицію на голосування оголосити 30-хвилинну перерву в засіданні, провести депутатські фракції і групи щодо узгодження кандидатур, які будуть запропоновані на Голову Верховної Ради України. Прошу голосувати, шановні колеги.

За-275 Рішення прийнято. Отже, оголошується перерва на 30 хвилин

Я прошу всі депутатські фракції і групи і народних депутатів України вносити кандидатури на посаду Голови Верховної Ради України. Будь ласка, я знаю, що до мене звернулася фракція політичної партії "Слуга народу" про висунення Стефанчука Руслана Олексійовича, народного депутата України дев'ятого скликання кандидатом на Голову Верховної Ради України. Є також пропозиція від народних депутатів Клименко, Васильченко, Лозинського, Піпи, Рущишина, Стефанишиної, Устінової, Шараськіна висунути кандидатом на посаду Голови Верховної Ради України народного депутата Железняка Ярослава Івановича. Чи є ще якісь пропозиції?

спочатку до президії, просимо дати роз'яснення і потім ми поінформуємо вас про наше рішення. Відбулося засідання фракції "Європейська солідарність", ми прийняли рішення делегувати на посаду Голови Верховної Ради нашого кандидата. Але просимо дати вас роз'яснення. Я нагадаю, що згідно Закону про антикорупційну діяльність всі кандидати на посаду Голови Верховної Ради чи Першого заступника, чи заступника мають подати свої декларації. І очевидно, що це так само потребує підготовки, особливо, якщо пройшла повна перевірка і потрібно внести певні зміни. Ми хочемо запитати у вас. Чи ми маємо право для підготовки декларації взяти добу і завтра цю процедуру виносити на голосування? Тому що це зараз ми не питання затягування ставимо, колеги, а дійсно ми хочемо висунути в кандидати нашого колегу, в якої пройшла повна перевірка декларації. Дякую. Шановна Ірина Володимирівна! Відповідно до Регламенту, частини третьої статті 74 Регламенту України, буде запропоновано після того, як ви озвучите свої кандидатури на посаду, буде ще 30-хвилинна перерва для того, щоб підготував і секретаріат Верховної Ради всі документи, щоб всі були роздані ці кандидатури, їхні документи для депутатів Верховної Ради. Що стосується заповнення декларації, то на основі вже поданої декларації, наскільки я розумію, просто я змушена йти по Регламенту, по закону, тому у мене буде зараз 30 хвилин, якщо ви не встигнете, я можу взяти ще 30 хвилин до години, ви підготуєте ці документи. Чи є ще якісь кандидатури?

Будь ласка, допоможіть, секретаріат Верховної Ради розібратися, і Апарат, розібратися якраз з поданням декларації кандидата до Верховної Ради. Будь ласка, Ірина Володимирівна. 12:39:57 ГЕРАЩЕНКО І.В. Шановні колеги, фракція "Європейської солідарності" погоджується з тим, що після всього, що відбувається в парламенті, сюди потрібно знову повернути гідність. Хто може більш гідно представляти Голову Верховної Ради України ніж Яна Зінкевич. Нове обличчя, людина, яка врятувала тисячі життів наших військовослужбовців. Людина, яка зможе повернути до президії Верховної Ради України гідність, законність, повагу. І тому наш кандидат – це Яна Зінкевич. ГОЛОВУЮЧА. Дякую. Дякую за подану кандидатуру. Андрій Герус, будь ласка, "Слуга народу".

Ми до обговорення підійдемо пізніше, кандидатур. Тому зараз ви зарано це... ви обговорюєте зарано. Кожен має право подати і депутатська фракція, і кожен депутат, в тому числі і ви можете подати свою кандидатуру. Дякую. Чи є ще якісь кандидатури? Всі висловили свої побажання? Дякую. Отже, в нас зараз внесені пропозиції щодо таких кандидатур на посаду Голови Верховної Ради України: народний депутат Стефанчук Руслан Олексійович, народний депутат Железняк Ярослав Іванович, народний депутат Гео Лерос, народний депутат Олексій Гончаренко і народна депутатка Яна Зінкевич. Відповідно до частини третьої статті 74 Регламенту до початку обговорення запропонованих кандидатур в депутатських фракціях, в депутатських групах Апарат Верховної Ради надає депутатам відомості про кожну з них. Відповідно до статті 28 Регламенту оголошую перерву на 30 хвилин для забезпечення надання Апаратом Верховної Ради цих відомостей. Прошу Апарат Верховної Ради якнайшвидше надати такі відомості про кандидатів на посаду Голови Верховної Ради. Дякую.

згідно вимог частини другої статті 74 Регламенту Верховної Ради нам необхідно прийняти рішення про перехід до обрання і обговорення кандидатур. статті 74 Регламенту вноситься пропозиція перейти до обговорення кандидатур на посаду Голови Верховної Ради України. Ми зараз повинні проголосувати і набрати 226 голосів, щоб перейти до обговорення цього питання. Будь ласка, шановні народні депутати, займіть свої місця. Готові голосувати? Отже, ставлю пропозицію на голосування: відповідно до частини другої статті 74 Регламенту перейти до обговорення кандидатур на посаду Голови Верховної Ради України. Будь ласка, голосуємо.

Я попросила бути тут без десяти друга. Що значить, бути неготовими? Треба, щоб народні депутати були на своїх місцях. Давайте обговоримо, будь ласка, з процедури. Соболєв, фракція "Батьківщина". Оскільки ми бачимо, що "Слуга народу" працювати не хоче і свідомо довели парламент до кризи, пропоную оголосити перерву. Оскільки немає бажання сьогодні працювати, зібратися завтра зранку. Нехай вони хоч попрацюють трошки, бо вони не звикли працювати. І дати можливість підготуватися до позачергового засідання, яке відкривається через дві години. Дякую. Шуфрич Нестор Іванович, будь ласка, "Опозиційна платформа – За життя". Будь ласка. 13:54:45 ШУФРИЧ Н.І. Шановні колеги, незважаючи на те, що ми не сприймали цю антирегламентну процедуру відкликання спікера і призначення нового Голови Верховної Ради України, ми вам не заважали. Але зараз відбувся безперечний факт: Верховна Рада відмовилась розглядати це питання сьогодні. Тому я прошу головуючу пані закрити засідання і повернутися до цього питання завтра.

Тільки що було проголосовано, точніше, не проголосовано рішення Верховної Ради України щодо заходу в питання про обрання спікера. Це рівно те, про що ми попереджали, тому що навіть на підготовку документів для кандидатів було виділено недостатньо часу. ми повністю підтримуємо наших колег з опозиції, які тільки що запропонували закривати сьогодні засідання і завтра збиратися і в нормальному режимі, з повною підготовкою переходити до обговорення цього питання. Дякую за увагу.

не є. Будь ласочка, я прошу вас ще раз поставити його на голосування. Дякую. У нас було дві перерви, "Слуга народу" не зорієнтувалися і не встигли прийти в зал. Будь ласочка, ми готові підтримати. Прошу ще раз поставити на голосування. Дякую. залі) Ярослав Железняк, будь ласка, фракція "Голос". 13:56:36 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Шановні колеги, а ви ж так часто з цієї трибуни і на ефірах розповідали про переголосування численні, які були в минулих скликаннях. Не можна так вже, треба дотримуватися Регламенту. Тому я підтримую думку колег. Думаю, що почекає посада ще один день. У нас є порядок денний. Пропоную або закрити засідання, або перейти до питання ратифікації. Щонайменше, я вчора багато, і протягом тижня почув, що парламент мало працює. Давайте тепер перейдемо до праці або відкладемо кадрове питання щонайменше до п'ятниці. Дякую. Шановні колеги, я, відверто кажучи, працювала і в минулих скликаннях, і в цьому скликанні маю таку можливість працювати. Я попрошу всіх заспокоїтися, тому що ми насправді не проголосували за початок обговорення кандидатур, а ми ввійшли в це питання, тому це трошки інші речі. Не треба мені хлопати, треба бути і працювати на своїх місцях. Чи всім роздали матеріали друковані? Чи всі народні депутати задоволені з цього питання? Ви незадоволені? Керівники фракцій, будь ласка, підготуйте всім депутатам з вашої фракції, в кого немає ще, документи по кандидатах до виборів Голови Верховної Ради. Отже, ставлю ще раз на голосування початок обговорення кандидатур на посаду Голови Верховної Ради. Це не питання включення цього питання, Але, будь ласка, займіть свої місця, я більше цього робити не буду. Я хочу, щоб ми швидше вирішили це вже питання і приступили до нормальних питань порядку денного, які цікавлять людей. Отже, відповідно до частини другої статті 74 Регламенту вноситься пропозиція перейти до обговорення кандидатур на посаду Голови Верховної Ради України. Прошу голосувати.

За-254 Рішення прийнято. Отже, переходимо до обговорення кандидатур на посаду Голови Верховної Ради України. Пропонується такий порядок обговорення, який передбачений статтею 75 Регламенту. Можна заспокоїтеся трошки, ви зараз будете обговорювати всі кандидатури. Отже, виступ кандидатів з доповіддю щодо програм своєї діяльності – до 20 хвилин, відповіді кандидатів на запитання народних депутатів – до 9 хвилини. Надається 1 хвилина на кожне усне запитання та по 2 хвилини на відповіді до нього. Виступ від депутатських фракцій і груп до 21 хвилини, по 3 хвилини на кожну. Виступ від народних депутатів до 9 хвилин. І прийняття рішення. Тобто відповідно до статті 75 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування зазначений порядок розгляду цього питання. Прошу голосувати. За-256 Рішення прийнято. Прошу показати по фракціях.

Руслану Олексійовичу Стефанчуку для публічного оголошення про конфлікт інтересів. Руслан Олексійович. 14:00:54 СТЕФАНЧУК Р.О. Я публічно оголошую про конфлікт інтересів і не буду брати участь в голосуванні за кандидатури. Зараз, ще до вас… Ми спочатку кандидатів, а потім з процедури. Наступний. Відповідно до статей 31-1, 37 Регламенту Верховної Ради України надаю слово кандидату на посаду Голови Верховної Ради України – народному депутату Железняку Ярославу Івановичу для публічного оголошення про конфлікт інтересів. Будь ласка. 14:01:21 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Оголошую про конфлікт інтересів. І прошу дати мені потім слово по процедурі. Дякую.

ваш про конфлікт інтересів. 14:01:38 ЛЕРОС Г.Б. Оголошую про свій конфлікт інтересів та брати участь у голосуванні не буду. Дякую. ГОЛОВУЮЧА. І в обговоренні теж. Дякую. Відповідно до статей 31-1, 37 Регламенту Верховної Ради України надаю слово кандидату на посаду Голови Верховної Ради України – народному депутату

Дякую. Відповідно до статей 31-1, 37 Регламенту Верховної Ради України надаю слово кандидату на посаду Голови Верховної Ради України народному депутату Зінкевич Яні Вадимівні для публічного оголошення про конфлікт інтересів, будь ласка. Будь ласка, включіть мікрофон. Дякую. Шановні народні депутати, слово надається… А, ще у нас з процедури, будь ласка, Микола Стефанчук, будь ласка. Відповідно до частини шостої статті 37 Регламенту Верховної Ради народний депутат бере участь у голосуванні з питань, щодо яких у нього наявний конфлікт інтересів за умови публічного оголошення про це під час пленарного засідання Верховної Ради, на якому розглядається відповідне питання. Я заявляю про конфлікт інтересів і відповідно до норми Регламенту буду брати участь у голосуванні. Дякую. ГОЛОВУЮЧА. Дякую. Чи є в когось ще заяви відповідні про конфлікт інтересів? Немає. Можемо переходити далі. Отже, слово надається кандидату на посаду Голови Верховної Ради України – народному депутату України Стефанчуку Руслану Олексійовичу, будь ласка. Вельмишановні колеги, сьогодні маю честь вдруге за каденцію Верховної Ради дев'ятого скликання стояти перед вами, виголошуючи програму своєї діяльності. Насамперед хочу почати зі слів вдячності в першу чергу фракції "Слуга народу", яка є президентською силою, та надала мені великий мандат довіри і висунула на посаду Голови Верховної Ради України. Більш ніж два роки назад, виголошуючи свою доповідь як кандидат на посаду Першого віцеспікера, я сказав, що цей етап насамперед ми можемо пов'язати з двома головними речами – з довірою і відповідальністю. Вважаю, що ці основні постулати не втратили своєї актуальності. Парламент як єдиний законодавчий орган завжди був тим місцем, де перепліталася політика та законотворчість. Але, мені здається, що в парламенті інколи буває дуже забагато політики і не дуже багато фахової законотворчості. Посаду Голови Верховної Ради України, її призначення я вбачаю в тому, щоб ми з вами доклали максимум зусиль не для особистого піару, а для підвищення саме якості нашого законодавства. Адже творити якісне законодавство – наша з вами головна задача. І почнемо зі справ. Мені надзвичайно приємно, що саме я був особисто причетний до тих ініціатив, які можуть бути безпосередньо фундаментом подальшого вдосконалення законодавства. Це є законопроекти про референдум і про правотворчу діяльність, і про кримінальну відповідальність за кнопкодавство, і про дерадянізацію законодавства, і про рекодифікацію цивільного законодавства, і таких законопроектів ми з вами подали дуже багато. Ми працювали в робочих групах, ми дискутували, ми прагнули зробити наше законодавство кращим, при цьому особливо приємно, що за пів нашої каденції, за оцінками громадських організацій, я продовжую залишатися одним з тих народних депутатів, який не подав жодного законопроекту з корупційними ризиками. Крім цього, вперше в історії українського парламентаризму, ми, разом з вами, почали системно займатися плануванням законотворчої діяльності. Відповідні плани законопроектної роботи на 2020-2021 роки, а попереду ще багато роботи і не реалізованих завдань, тож треба невідкладно ставати до спільної праці. Я сподіваюся, що всім роздана моя автобіографія, однак впевнений, що за два роки спільної роботи ви знаєте про мене все, можливо навіть більше ніж я про себе знаю, з моїми плюсами, мінусами, з моїми перемогами та помилками. Тому, на відміну від інших кандидатів, для мене день сьогоднішній є, певного роду, звітом про мою роботу впродовж останніх більше ніж 2 років. сьогоднішній день є достатньо символічним, саме сьогодні 7 жовтня 1993 року був прийнятий Закон про назву, структуру і кількісний склад нового парламенту України. Даним актом вперше на законодавчому рівні було опозиціоновано Верховну Раду України як парламент, окреслено професійну основу його діяльності, що стало потужним поштовхом розвитку парламентаризму у майбутньому. Друзі, ми прожили разом більше ніж два роки, у нас з вами є унікальний шанс своєю працею довести, що парламент є місцем прийняття нагальних і важливих для людей, і держави рішень. Попереду ще багато викликів і завдань, давайте пройдемо їх з гідністю. І завершити, як і починав, я також хочу словами вдячності. Я хочу подякувати тим народним депутатам, що підтримують і проголосують за мене, я спробую виправдати вашу довіру. Я хочу подякувати тим, хто не підтримає мене і не проголосує, тому що для мене це дороговказ, як стати кращим. Окремо я хочу подякувати своїм колегам по президії – Олені Костянтинівні, яка блискуче веде сьогоднішнє засідання, та Дмитру Олександровичу, який весь цей час вів наш парламентський корабель. Я хочу подякувати колегам, які разом зі мною будуть претендувати на посаду Голови Верховної Ради України. Це велика честь і однозначно висока відповідальність, але тільки разом ми можемо зробити це. Слава Україні! Героям слава! Прошу записатися народних депутатів на запитання до кандидата на посаду Голови Верховної Ради України. Будь ласка, записуємося.

Це від французького слова "parle" – говорити. Це місце для дискусій передусім. І саме завдання парламенту – бути представником суспільства, всього суспільства. Це є унікальна в цьому інституція, думаю, як фаховий юрист ви блискуче знаєте. І саме тому парламенти в усіх країнах і є органами законотворчості. Тому що суспільство делегує право ухвалювати закони тій структурі, де представлене все суспільство, тому що за Президента, навіть за якого проголосували 73 відсотки голосів, все ж таки 27 відсотків не проголосувало, а в парламенті представлені всі. Чи готові ви гарантувати, що парламент буде саме місцем для дискусій передусім, і, да, для політичних дискусій? Тому що це є воля всього українського народу, а не лише виборців "Слуга народу". Дякую. 14:09:00 СТЕФАНЧУК (Говорить іноземною мовою) Я не володію французькою, але трошки розуміюся на англійській мові. Шановні колеги, я дуже вдячний за це запитання. Я абсолютно підтримую ту позицію про яку ви говорите: парламент – це місце для дискусій, парламент – це представництво всієї України. І я гарантую, що в разі довіри, яку ви надасте мені, я докладу всіх зусиль, щоб так і залишалося надалі. Дякую, Олег Анатолійович.

Н.І. Пане Руслане, у мене до вас два запитання. Перше. Сьогодні Україна займає вже в світі одне з перших місць по добовій смертності від COVID, і одне з останніх в Європі, якщо не останнє на сьогодні, по рівню вакцинації. Не вистачає центрів вакцинації, вони домінують тільки у великих городах. У мене питання. Чи будете ви вимагати, щоб народні депутати ходили в масках? І друге питання. Дмитро Разумков вчора своїм розпорядженням суттєво збільшив можливість присутності журналістів у кулуарах Верховної Ради, але є обмеження. Заради стимулювання і демонстрації нашої поваги до вакцинації я звертаюсь до вас як до імовірного майбутнього Голови Верховної Ради України зняти всі обмеження з журналістів, які пройшли повну вакцинацію, щоб вони вільно пересувалися кулуарами. Ваша позиція, будь ласка. Дякую, вельмишановний Несторе Івановичу. Все, що я буду вам відповідати, я буду відповідати виключно на власному прикладі. Мені здається, що стільки скільки ношу маску я в цій залі, мабуть, мало хто може похвалитися цим. І ви також це робите, і я вам дуже вдячний. Друге. Так, я вакцинований двічі Covishiеld, і я вважаю, що вакцинація – це те, що має бути в кожного громадянина, який відповідальний не тільки за своє здоров'я, а в першу чергу за безпеку інших колег, які знаходяться у залі, на вулиці і поруч. Тому, так, я буду постійно робити зауваження, якщо хтось не буде дотримуватися тих обмежень, інфекційних, епідеміологічних, які передбачені в законодавстві України. Що стосується журналістів і інших колег, які знаходяться в приміщенні Безперечно, я думаю, що ми спочатку проведемо консультації з медичним комітетом, щоб ми зрозуміли логіку і механіку того, яким чином ми можемо діяти в межах карантинних обмежень у стінах парламенту, щоб це жодним чином не порушувало ні права народних депутатів, ні права журналістів на свободу слова. Але в той же час гарантувало кожному тут право на життя, здоров'я і особисту безпеку. Так що, я думаю, разом ми зможемо це зробити. І якщо буде необхідність, відповідне рішення може прийняти Тому я думаю, що це буде справедливо. Дякую. Як ви відноситесь до того, щоб запровадити в українському парламенті дебати? Коли дві сили, яка "за" і "проти", у змаганні дискусійному на інтелектуальному рівні кажуть про те, що є плюсом, що мінусом, але не один на одного особистості звертають увагу, а звертають увагу саме на тему законопроекту, і є таке змагання саме в цьому. Це перше. І ще три питання. Чи є рецепт від поправочного спаму і чи можуть бути дебати рецептам від поправочного спаму? Чи буде при вас формуватися порядок денний прохідний і непрохідний, і як ви до цього ставитесь? А також ваш план законопроектних робіт, який ви, власне, запровадили у парламенті. Чи будуть законопроекти, які в цьому плані і прийняті постановою Верховної Ради, мати пріоритет при дискусії в залі? Дякую. Дуже вдячний, Галино Миколаївно, за фахове питання. Почну з першого. Як я відповідав Олегу Анатолійовичу, парламент – це місце для дискусій. Для якісних, хороших і продуктивних дискусій. Тому якщо зал вирішить, що дебати є тією формою, яка дасть можливість підняти рівень дискусії і рівень якісних рішень, безперечно, ми будемо запроваджувати це і шукати ті форми, які найбільш краще підійдуть для того, щоб добитися в першу чергу якості українського законодавства. Що стосується плану законопроектних робіт. Безперечно, я глибоко переконаний, що та робота, яка робиться комітетами, та робота, яка потім проходить через Погоджувальну раду, вона не повинна лягати в смітник. Ми повинні разом з вами формувати стратегічний план розвитку законодавства України. Станом на сьогодні законодавство України складає більше 1 мільйона 40 тисяч нормативно-правових актів. Це катастрофа для правової системи України. Ми говоримо про те, що в нас суди погані. Є питання до судів, але чи продукуємо ми всі разом ту якість законодавства, яка забезпечить єдність та сталість судової практики? Мені здається, з цим є великі проблеми. Тому, безперечно, план законопроектних робіт – це розроблена мапа діяльності парламенту, яка базується на стратегічних пріоритетах нашої держави і яка повинна враховуватися однозначно при роботі парламенту як єдиного законодавчого органу держави. І тому, якщо ми прийняли рішення по плану законопроектних робіт, ми повинні йти далі, ми повинні виконувати його. Ми повинні зробити все, щоб народ України розумів і знав, і прогнозував діяльність парламенту, і після цього міг запитати, чи досягли ми тих показників, про які ми говорили, чи ні. Але ще раз підкреслюю, питання законів – це не питання кількості, питання законів – це питання якості законодавчого регулювання. Дякую, колеги. Олексій Устенко, фракція "Слуга народу". тимчасово виконуючий обов'язки глави Апарату Верховної Ради. Ми пам'ятаємо, що ми всі разом тут в залі проголосували для того, щоб не було тимчасово виконуючих обов'язки міністрів. Скажіть, будь ласка, чи буле в нас заміна, чи буде той самий? Чи буде призначений він Верховною Радою? Це перше питання. І друге запитання, яке тотожне, до Регламенту. Скажіть, будь ласка, якщо в нас дійсно до будь-якого законопроекту можна подати там безліч поправок, що будь-який законопроект, він може бути заблокований, як з цим боротися. І, можливо, якщо там багато таких буде прецедентів, можливо, ми можемо збільшити час роботи Верховної Ради для того, щоб ми працювали ще більше. "Слуга народу" готова до цього для того, щоб, багато рішень, які потрібні, які на часі, щоб ми могли їх прийняти. А не так, щоб голосування за там правки, які... Дякую. З вашого дозволу почну з першого питання – з приводу Апарату. Безперечно, Апарат Верховної Ради – це фаховий... дуже фахова інституція з інституційною пам'яттю, яка може передавати свої знання, навички і вміння. Але дуже правильно, що за кожну посаду і за кожну функцію у Верховній Раді повинна відповідати конкретна відповідальна особа. Тому питання Керівника Апарату, безперечно, буде стояти. Але воно буде дискутуватися от разом з вами, і в кінці кінців це рішення приймає парламент України. Тому мені здається, що цю дискусію ми обов'язково проведемо. З приводу питань, які стосуються поправочного спаму чи як його вже в Європі називають поправочним цунамі. Безперечно, я думаю, що нам треба дуже самим до себе підійти відповідально, щоб ті поправки якісні, які подаються, які справді є важливими для прийняття кожного законодавчого акта, вони не потонули у кількості тих поправок, які подаються з іншою метою – затягнути час. Але я думаю, що ми разом знайдемо ті механізми… Але найкращий механізм – це все-таки спілкування. Тому що парламент, ще раз підкреслюю, – місце для дискусій, місце для спілкування, місце для компромісів. Тому я думаю, що ми разом віднайдемо той правильний механізм, який буде застосований і сприйнятий усіма. Важливо, щоб при цьому справді не порушувались конституційні права народних депутатів на законодавчу ініціативу. Дякую. Дякую, Руслан Олексійович. Прошу займати своє місце. Слово надається кандидату на посаду Голови Верховної Ради України – Железняку Ярославу Івановичу. Будь ласка, пане Ярослав. Доброго дня ще раз, шановні колеги. Я не буду приймати участь в обранні, я не подав відповідні документи і, чесно говорячи, не бачу в цьому ніякого сенсу. Тому можете вважати мій виступ як самовідвід. Але якщо я вже маю можливість виступати з цієї трибуни, я не буду довго тягнути час і скажу те, що хотів сказати. В першу чергу я дякую своїм колегам, які висунули мене на цю посаду. Дуже дивно, що посади за голосування обіцяли їм, а висувають на цю посаду мене. Але я візьму самовідвід. Друге. Я справді вважаю, що я не підійду вам як Голова парламенту. Тому що я робив би те ж саме, що робив попередній Голова парламенту – дотримувався Регламенту. А я так побачив, що це не дуже цінується в цій залі. Третє. Я вважаю, що посада Голови парламенту справді належить або владі, або афілійованим до неї представникам, які не зможуть сказати "ні" ані пану Президенту, ані його найближчому оточенню, яке сидить в Офісі Президента. Тому знову ж таки дуже дивно, що колеги саме мене висунули на цю посаду. По цьому критерію підходять інші кандидатури, які підписались за цим висуванням. Шановні колеги, я не буду приймати участь у цьому голосуванні і не бачу ніякого сенсу зараз продовжувати обговорення. Я бачу достойних колег з опозиції, які висунули свої кандидатури. Це Гео Лерос. Щонайменше вам буде, деяким представникам з вашої команди, буде важче його виносити з крісла спікера, аніж з-за цієї трибуни. Тому прошу його підтримати. Яна Зінкевич. Вона не тільки буде Головою парламенту, а як лікар зможе, напевно, вилікувати деяких присутніх тут, у тому числі від ментальних проблем. Або, якщо ми хочемо додати драйву, то можемо призначити на Голову парламенту представника півночі Одещини. Щонайменше я думаю, що дебати стануть набагато яскравіше, не тільки по поправках. Шановні колеги, я прийшов у парламент, розуміючи, що це складна робота, але її треба робити за правилами. Я не хочу приймати в цьому участь, тому знімаю свою кандидатуру і прошу підтримати колег. Дякую. Дякую, Ярослав Іванович. Слово надається кандидату на посаду Голови Верховної Ради України – Леросу Гео Багратовичу, будь ласка.

Шановні колеги, я чудово розумію, що сенсу у цьому голосуванні ніякого нема і все вже давно вирішено в Офісі Президента. У майбутньому голосуванні я свою кандидатуру зніму, але хочу сказати кілька речень вам. Посада Голови Верховної Ради – це посада людини, яка повинна бути рівновіддалена від усіх політичних сил. Це повинна бути людина, яка не заінтересована в лобіюванні інтересів Офісу Президента. За ці два роки парламент дуже змінився. Змінився кожен з вас, ми бачимо ваші підходи, вашу нахабну політику, як каже Президент України, стала основою. Бачимо, що узурпація влади Зеленським веде до диктатури. Навіть керівник вашої фракції сказав, що корупція в ДНК кожного українця. Такі люди є ворогами України, бо такі люди підчиняються головному ворогу України – пану Зеленському. Далі, 2014 рік. Коли ми збирали кошти для того, щоб допомагати нашим воїнам на сході України, саме у 2014 році Зеленський через офшори купляв собі квартири в Лондоні. Під час, коли українці гинули на сході України, Зеленський гинув під час зйомки серіалу " 8 перших побачень" у Москві. Це у 2014 році. Офіс Президента став центром корупції на сьогоднішній день. Ми, парламент, повинні стати стримувачем та противагами, але надалі парламент узурпується Зеленським та Офісом Президента. Парламент є останнім запобіжником до диктатури, але ви зараз ставите контрольовану людину для того, щоб максимально узурпувати владу. Згадайте ТСК по "вагнерівцям". Рік Офіс Президента не давав створити цю ТСК. І тиждень тому ми дізналися, що Зеленський є зрадником України, бо він персонально злив цю спецоперацію і скоїв державну зраду. Він разом зі своїм Єрмаком повинні сидіти у в'язниці. Далі. Найкраще питання, яке можна було поставити сьогодні Президенту Зеленському: вам не соромно, пане Президент, за ці два з половиною роки? Ви залишаєте єдиний шлях людей – це революція, бо ви повністю узурпували владу. Тепер замість фотографій пана Зеленського (як він колись казав, що можете вішати фотографії своїх дітей), ви можете сміливо вішати фотографії Єрмака та Зеленського, бо кожен з них став для вас богом і царем. Ви бігаєте туди і подчиняетесь виключно виключно їм. І наостанок. Єдине, що я хочу вам сказати, пане Єрмак та пане Зеленський, від імені українців, що ви – брехун, узурпатор і зрадник. Я правильно розумію, пане Лерос, що ви знімаєте свою кандидатуру? Дякую. (Шум у залі) Він зняв свою кандидатуру. Почитайте Регламент. Слово надається кандидату на посаду Голови Верховної Ради України – Гончаренку Олексію Олексійовичу. Продовжуємо драйв, будь ласка, увага. Дякую. Я так і бачу радість колег, які уявляють, як я веду засідання Верховної Ради. Це надзвичайно є приємно. І я насправді хочу розповісти всім, що ж тут відбувається зараз у Верховній Раді України. Справа в тому, що на екваторі, бо зараз у Зеленського екватор, в цього парламенту екватор пів терміну відпрацювали. На екваторі Зеленський вирішив, що йому мало одного терміну, треба два. Ну, так. Що тут зробиш? І почалися ревнощі. І з'явилось таке відчуття, що Разумков, ну, він же заважає. Як таке може бути? Тим більше, що Верховна Рада, вона ж має як собачка пригати по першому слову з Банкової. То ж треба чітко змінити ситуацію. Тому вирішили Разумкова знести. Ну, що і зробили, як ми з вами всі бачили. І тепер у нас посада спікера Верховної Ради, вона вакантна. До речі, я хочу нагадати – спікера спікера Верховної Ради. Володимир Олександрович Зеленський, спікер – це від слова speak (говорити). А ви хочете, щоб тут всі сиділи і мовчали, і дивились вам в рота. Ну, так воно точно не буде. І звичайно, що тепер ця посада вакантна, і ми маємо обрати нового Голову. Я хочу вам сказати, моя програма дуже проста: зробити Раду верховною знов, зробити парламент знову важливим, перетворити офісно-президентську республіку на парламентсько-президентську республіку. Для цього, перше, що я зроблю, – тут стоїть такий телефон з написом "Президент України", я вирву його з цього місця і викину. Його там не має бути. Це має бути парламентсько-президентська держава! І в цій державі кожен займеться своєю справою. Офіс-менеджер Андрій Єрмак почне купувати каву, чай і бумагу для принтера, коли вона там скінчиться. У нас кожен буде займатися своїм. Їдальнею займається "Коля-Велюр". У нас сьогодні хтось згадував Олексія. Так хочу сказати, що, Нестор, він піде до "Кварталу 95", бо там з недавніх пір нема чим грати на роялі, він зможе виконати цю роль. У нас є "народний офшорний діджей Браун", отримує звання народного артиста України і піде з гастролями по країні, а може й по світу, є що розповісти всьому світові. Тож кожен займеться своєю справою. Володимир Зеленський займеться своєю справою – міжнародкою. Він вже відвідав Оман і Катар. Це замало, треба далі – Сейшели, Маврикій, Барбадос, Антигуа. Велика програма в Президента, він може їхати і займатися. А парламент України займеться роботою, займеться державою, займеться пенсіонерами, лікарями, вчителями, зарплатами, тарифами. Ми, безперечно, всі ці питання вирішимо. Ми будемо працювати з ранку і до ночі для наших громадян.

кожному в світі донести позицію України і захистити її. Маю досвід головування – головував у Одеській обласній раді. Повірте мені, це теж дуже шановне зібрання. І я знаю, як навести лад, коли один бігає невідомо за чим, інший пляшки пива тягає з магазину. Я вас до ладу приведу, хлопці і дівчата. Все буде тут гаразд. Тому, друзі, я свою програму висловив, сподіваюся на вашу підтримку. А в кінці я хочу... Знаєте, в нас сьогодні у світі є іменинник, звати його Володимир Путін. І я хочу, давайте вперше разом скажемо і нагадаємо цьому імениннику Володимиру Путіну на весь світ українську народну пісню, до речі, з Харкова. Давайте йому її нагадаємо і скажемо: Путін Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Отак і будемо працювати! ГОЛОВУЮЧА. До вас ще будуть питання, Олексій Олексійович, вертайтеся назад. Єдине що я би вас все ж таки попросила, тут не хлопці і дівчата, а пані та панове. Добре? Дякую. Запишіться, будь ласка, на запитання, шановні колеги, якщо вони є у вас.

То скажіть, будь ласка, а що саме заважало вам відірвати той телефон та викинути його тоді, коли шановний Петро Олексійович був Президентом, був інший спікер – Андрій Володимирович, та коли 17 раз голосували, наприклад, Закон про мову з порушенням Регламенту? Чому тоді ви не зробили це, не відірвали шнур та викинули той телефон? Дуже класне питання. Я, до речі, працював не тільки у Верховній Раді, я ще і делегат України в Парламентській асамблеї Ради Європи, і цей досвід маю. А щодо вашого питання, ви розумієте в чому справа? Справа в тому, про що по тому телефону говорять. Коли Петро Олексійович дзвонив Андрію Володимировичу, він говорив про обороноздатність держави, про санкції проти Російської Федерації. (Шум у залі) Про те, що треба захищати країну. Про те, що, коли хтось грав на роялі, хтось захищав державу. Про те, що в нас на сході не треба зазирати нікому в очі, а треба боронити державу. Про те, що кожен день був бій, і не бій один проти одного, як ви тут влаштували, а бій з ворогом, про якого ви забули і тим самим робите йому найкращий подарунок. Ось що було тоді, а ось що ви зробили зараз. Наступне питання. Олександр Качура, будь ласка, "Слуга народу". 14:31:42 КАЧУРА О.А. Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Ви знаєте, не знаю як спікери, але в "Квартал 95" вас після цього виступу можуть взяти. Це перше. Я думаю, що у вас є хороший наставник – Андрій Парубій, і ви точно не будете порушувати Регламент. І якщо ви хочете передати привіт Путіну, то ви передайте через свого дядька, який в Газпромі працює і вам 700 тисяч, в декларації відобразили, пам'ятаєте, подарував. І останнє. Скажіть, будь ласка, як ви будете поєднувати роботу спікера Верховної Ради з тим, що передача "Гончаренко рулить", телеграм-канал, ютуб-канал? Як ви це все будете встигати? Ви що, человек-оркестр, чи що, Олексій? Я Я ще не закінчив. Олексій, скажіть, будь ласка, вам не соромно взагалі? Може, ви зараз, користуючись нагодою, вийдете з фракції? Трубу Медведчуку ви не пам'ятаєте хто передавав? Дякую. Ну судячи з вашого питання, вас якраз навіть в "Квартал 95" не візьмуть. Ну і "Дизель шоу" вам теж не світить, бо для цього треба хоч якісь дані мати. По-друге, я особисто маю трішки, знаєте, інакше відношення до гумору, і який він має бути. Питання про несоромно. Коли це питаєте ви, то це дуже дивно чути. Люди, які соромляться кожен день на весь світ, коли на перших шпальтах всіх світових видань Президент з офшорами. До речі, СБУ, Баканов, я для тебе теж знайду справу, займешся знов офшорами, як ти там робив це раніше для Зеленського. Тож кожен займеться своїм і кожен буде відповідати за своє. А я, слава Богу… Я, до речі, хочу сказати, підписуйтесь на мій канал в ютубі. Будь ласка, доєднуйтесь до мого телеграм-каналу. Обов'язково підписуйтесь в фейсбуці, друзі. Це дуже важливо. Інстаграм не забувайте, друзі. І Тік-Ток, Тік-Ток – це теж важливо. Я працюю з усіма в усіх соцмережах. І вважаю, це правильно. Ці люди, вони бояться взагалі громадян України. Вони не знають, що їм сказати. А я знаю, що сказати, я працюю з людьми і я буду працювати надалі. І "Гончаренко рулить" переїде у Верховну Раду, і буду рулити я тут так, що слава Богу. Ви за це можете не переживати. Тільки я можу сказати, що вам, пан Качура, ну місця не знайдеться в цій програмі, бо, чесно кажучи, не дуже цікаво. Ви станьте більш цікавим і тоді може і вас хтось колись кудись запросить. Дякую.

Я головую… Репліка, будь ласка. У вас час іде, я вам дала слово для репліки. 14:34:31 КАЧУРА О.А. Олексій, дякую за виступ. Я бачу, що ви прихильник "95 кварталу". Але я хотів би, щоб ви також, користуючись нагодою, подякували "Партії регіонів" за той досвід, який вони вам дали.

телефон, який з'єднує зараз парламент з Банковою, тому що це дійсно не філія Банкової. І в цьому контексті у мене до вас два запитання. Перше. Ви знаєте, ви є єдиним народним депутатом України, до якого особисто Зеленський зі свого крісла спустився і прийшов в наш сектор щось там запитати. Коли ви станете спікером, що ви зробите з кріслом

"зеленого офшорного Президента", написали всі світові медіа. Так само він і досі не пояснив своєї позиції щодо свого кума, друга Жені, керівника Укрексімбанку, який побив журналістів, і ми так розуміємо, був причетний до фінансування тероризму. Запросіть і його, будь ласка, на "Гончаренко рулить", тому що Дякую за ваше запитання. Я можу сказати одне. Насправді маючи цей класний досвід спілкування з Президентом, коли дійсно вперше в історії Президент України спустився в сесійну залу, щоб підійти до мене і сказати, що йому не подобається мій виступ. Володимир Олександрович, це тільки початок був, все попереду. То ви за це можете не переживати. То, звичайно, що Президенту треба нагадати, хто він є, за що він відповідає в нашій державі. Бо він, мені здається, давно загубився в тій теплій ванні, яку йому там налили, і там стоїть з душем Андрій Єрмак, і здається, що все гаразд. Все не гаразд в країні, не гаразд. Поки ви розповідаєте, що Україна вже всіх обігнала, в нас шалена інфляція, в нас люди… За рік вдвічі здорожчали цукор, олія і людям нема за що це купувати. У нас військовослужбовцям, друзі, військовослужбовцям на восьмий рік війни, не доплачують гроші не виплачують те, що вони заробили. Це сьогодні відбувається. У нас не підвищуються ті соціальні стандарти. Ми найгірша країна в світі по темпах вакцинації, найгірша. Ще раз – найгірша. у зв'язку з цим нова хвиля COVID. В нас повний хаос і бедлам. А подивіться, чим займається в той же час наша монобільшість. Вона сміється, вона жартує, вона зносить одного спікера і заносить другого спікера, вона все не може ніяк поділити посади, хто на якому стільці буде сидіти. Справа не в тому, що робити з кріслом Зеленського, справа в тому, щоб нарешті зрозуміти, що крісло – то не головне, а головне – щось зробити в цьому кріслі. От з цим є величезна сьогодні проблема в державі, яку треба виправляти.

Пане Олексію, скажіть, будь ласка, якщо ви обіймете посаду спікера Верховної Ради України, чи ініціюєте ви тимчасову слідчу комісію по розкраданню коштів Приватбанку, по відмиванню коштів Приватбанку, які якраз і розкрили Pandora Papers, і там залучений не тільки Президент країни, але і керівник СБУ і перший помічник Президента Зеленського? Дякую. Тому що це є кошти Коломойського, де в США вже йдуть відкриті кримінальні справи проти цієї людини. Дякую. Дякую. Ви знаєте, навіть ризикуючи зараз втратити деякі голоси за мою кандидатуру, я хочу сказати, що коли тільки обрали Зеленського, я вивісив такий великий банер, "смертельний поцілунок" він називався, пам'ятаєте, Брежнєва і Гонекера. Це був "смертельний поцілунок" Володимира Олександровича і Ігоря Валерійовича. Це сьогодні виклик, який є перед нашою країною. Pandora Papers, ця скринька Пандори, це ще черговий раз нам всім продемонструвала, що це є величезна насправді проблема. Нам потрібна тимчасова слідча комісія по "вагнерівцям" справжня, щоб нарешті не ганьбитися на весь світ, а назвати. Коли у нас Президент кожні три місяці змінює свою позицію: не було операції; а, ні, була операція, але не українська;, а, ні, була, може і українська, але Лукашенко її дізнався; а, ні, це я сказав Лукашенкові. Він в кінці кінців дійшов до цього. Тож нарешті треба сказати людям правду, що ж там було. Нам потрібна тимчасова слідча комісія по цих, дійсно, Pandora Papers, по цій скриньці Пандори, яку відкрили і показали всьому світові, що Президент, який так нам розповідає про боротьбу з олігархами, насправді без олігархів не може ані Разумкова прибрати, не може, може, потрібні олігархи, гроші не може отримати без них, не може, там потрібен 41 мільйон доларів, так вони прийшли. І все робить разом з ними у спільному, такому смертельному поцілунку. І це є правда, яку ми сьогодні маємо. Звичайно, що тимчасові слідчі комісії мають запрацювати. Вони мають дати результат. Вони мають показати, хто є хто і хто чим займається. А результатом цього, я впевнений, навіть по тій… вона тільки називається "процедура про імпічмент", її майже неможливо зробити. Але я впевнений, після результатів цих ТСК ми дійдемо і до імпічменту, і от тоді в країні буде лад. Дякую. Слово надається кандидатці на посаду Голови Верховної Ради України – Яні Вадимівні Зінкевич, Пані Яно, тут можна, там є, спеціально мікрофон вам поставили біля трибуни. Включіть, будь ласка, мікрофон. Будь ласка. Дякую. Шановні колеги, хочу насамперед подякувати моїй фракції "Європейська солідарність" за моє висування. Для мене це також стало несподіванкою, думаю, як і для вас, всього лише декілька годин тому. Зараз я хочу розповісти дещо про себе. Мене звати Яна Зінкевич. Можливо, частина з вас мене знає. Мені нещодавно виповнилось 26 років. У 2014 році я вирушила добровольцем на фронт і створила добровольчий медичний батальйон "Госпітальєри" та його очолила. Тоді я, звісно, була набагато молодша, мені було всього лиш 18, але я не змогла сидіти вдома, закриваючи очі на все. Повністю зруйнувала свої плани стосовно подальшого навчання, і виходить, одразу після школи я вирушила на фронт. Там я зустріла дуже багатьох людей, які заради своєї країни готові були віддати найдорожче – це життя. І я була однією із цих людей. (Оплески)

Продовжуйте, будь ласка. ЗІНКЕВИЧ Я.В. Дякую. І чесно кажучи, мені дуже хотілось, щоб в цьому залі було більше людей, які би так само керувалися виключно інтересами країни, а не також включали якісь особисті інтереси або амбіції. Коли я витягувала поранених на фронті, я розуміла, що перемога країни – це коли один за всіх і всі за одного. І мені дуже шкода, що в цьому залі панують, дуже часто, сварки, розбрат і суцільна боротьба за владу. Ми маємо бути єдні і ми маємо бути спільні, тому що перед нами інтереси країни і вони мають бути для нас найпершими. І знаєте, мій досвід не завершився на моїй безпосередній участі в бойових діях, керуванню підрозділом та сотнями добровольців. Зараз за моєю спиною і створення успішного комунального підприємства, куди я змогла забрати наших добровольців з фронту, які були абсолютно неадаптовані, не соціалізовані, влаштувати, працевлаштувати, і допомогти створити ті заклади і той заклад, який і тепер рятує життя, але вже в цивільному житті і допомагає навчати рятувати життя. Два роки в парламенті також на високій посаді – я займаю посаду секретаря Комітету здоров'я нації. Я можу стати справді незалежною Головою Верховної Ради, біля якого не існуватиме політичних інтриг, а будуть лише існувати інтереси українського народу, української держави, української армії. Сьогодні ми стоїмо перед вибором: втратити парламент і зробити його філією Офісу Президента або справжньою незалежною законодавчою гілкою влади, здатною самостійно приймати усі рішення. Наприклад, проголосувати за мою кандидатуру. Я прошу вибачення, що змушена виступати і мене майже не видно. Ця зала абсолютно непристосована для людей з інвалідністю, і як ви бачите, на жаль, наше представництво, як ветеранів, так і людей з інвалідністю, у Верховній Раді є надзвичайно малим. Я мрію про вільну Україну, Україну рівних можливостей, незалежну захищену державу, в якій важлива думка кожного, і в якій кожен має право на майбутнє. І це майбутнє кожного українця залежить від нас з вами. Слава Україні! Дякую.

Дякую. Я думаю, тут без відповіді можна. Галина Третьякова, "Слуга народу", будь ласка. 14:45:58 ТРЕТЬЯКОВА Г.М. Дякую вам за ваш подвиг у 18 років. Це я тут сиджу. Я дякую вам за ваш подвиг. Але я хочу запитати все ж таки у вас щодо того, як буде процес законотворчий під час того, як ви будете головувати? Дуже часто від вашої фракції, від представників, звідки ви вийшли, дуже часто звучать образи в сторону нашої фракції. Наприклад, сьогодні звучало таке дієслово, як "верещать". Скажіть, будь ласка, яка буде ваша реакція відповідно до 51, 52 статті Закону про Регламент? А також хочу запитати те питання, яке я ставила Руслану Стефанчуку щодо того, чи готові ви впровадити в український Регламент дебати? Коли опозиція об'єднується для того, щоб виступати проти тієї команди, в тому числі і Прем'єр-міністра, і міністрів, дебати проводяться за участю політиків, які очолюють посади політичні в Кабінеті Міністрів, і вони мають спілкуватися. Чи ви за те, щоб у нас були дебати і ми менше згадували один одного особисто? Я.В. Дякую. По-перше, дякую, звісно за підтримку. Стосовно образ і всякого подібного. Я завжди підтримую принципи недискримінації, це для мене особисто важливо з багатьох з багатьох напрямків. Дуже часто, на жаль, в даній Верховній Раді немає єдності і порозуміння між фракціями, незалежно від того, чи це фракції опозиційні, чи це фракція монобільшості. Тому, звісно, я не буду підтримувати такі висловлювання, незалежно від того, від кого вони будуть. Це перша відповідь. Дякую. І стосовно дебатів. Звісно, я би сказала, що не проводила ще аналітичну якусь роботу саме стосовно даного питання, але ідея достатньо хороша, і експериментальним методом на певний період це достатньо хороша ідея. Дякую. Геращенко Ірина Володимирівна, будь ласка, "Європейська солідарність". 14:48:02 ГЕРАЩЕНКО І.В. Дякую. Шановна пані Яно, я сподіваюся, зала відчула зараз два абсолютно різні ментальні підходи до висування кандидатів на посаду Голови Верховної Ради. Я дякую вам, що ви зазначили ключове, що Голова Верховної Ради має представляти не фракцію, не партію, а весь парламент, що він має об'єднувати. Ви знаєте, я дивилася на залу, і я вперше побачила так само серед фракції монобільшості очі, в яких була повага. Для нас це дуже важливо, тому що ви об'єднали залу вашим виступом. І ви, коли станете Головою Верховної Ради, ви також увійдете до Ради нацбезпеки і оборони за посадою. Чи ініціюватимете ви як представниця цієї ради негайне її зібрання для того, щоб заслухати там питання української армії? Те, що сьогодні вперше з 2014 року є борг перед нашими військовими 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Серед яких, Яна, ми з вами десятки разів разом бували на фронті, ви знаєте, що вперше є заборгованість навіть за житло. 14:49:14 ЗІНКЕВИЧ Я.В. Дякую за запитання. Це дійсно надзвичайно важлива тема. Так, я б одразу ініціювала дане зібрання, тому що я сама є ветеранкою, нещодавно також відвідувала фронт, свій підрозділ, а й підрозділи Збройних Сил та інших сил. І відповідно є наявні достатньо великі скарги, як і стосовно забезпечення, так і стосовно певного якісного кадрового підбору. І, звісно, мабуть, одне із найбільш болючих – це виплата або невиплата тих чи інших премій, а також незакладання підвищення заробітної плати і преміальної плати нашим військовослужбовцям. Я впевнена, що ось скоро зовсім буде розглядатися бюджет на наступний рік, що нам варто закладати більше уваги і більше коштів для наших військовослужбовців. Тому що саме вони є основою того, що ми з вами можемо знаходитися безпечно в цьому залі, що наші діти, родини вдома можуть знаходитися в повній безпеці. І ми маємо віддавати певну дань цим людям.

Шановні українці! Ми надзвичайно пишаємося якісним складом "Європейської солідарності", найкращу представницю якої ми сьогодні делегуємо на найвищу посаду в цій залі на посаду Голови Верховної Ради України. Ми переконані, що Яна Зінкевич є те нове обличчя, яке принесе в президію за ці два роки нарешті правила високої європейської політичної культури. І, власне, серед європейських традицій, серед традицій рівності, про які сьогодні говорила Яна, це питання гендерної рівності. На жаль, в цьому парламенті не раз ми всі були свідками приниження жінок, сексизму, дискримінації. На жаль, це ішло дуже часто від монобільшості і самі жінки не завжди демонстрували тут, знаєте, таке об'єднання для того, щоби захиститися Я хочу сказати, що і я, наприклад, сьогодні була об'єктом такого сексизму з боку одного депутата від монобільшості. Яна, як будемо захищатися в європейському парламенті від сексизму і дискримінації? Дякую. Звісно, дотримання норм недискримінації є зобов'язанням кожного нашого депутата. Але насамперед Голова Верховної Ради має це нормувати, спостерігати і дбати про те, щоб ці норми завжди дотримувалися. Я надзвичайно вітаю те, що в цьому парламенті уже, на щастя, є 20 відсотків жінок проти 11 відсотків, які були в попередньому скликанні. Дійсно, на щастя, нас більше. Але також хочу зауважити і запросити, що так, як і на фронті, у нас дуже поширена тема сестринства. Тобто незалежно від того, які є підрозділи, які склади військ, на яких посадах, серед жінок все рівно є певного типу солідарність. І нам також буде, шановні дівчата та жінки, дійсно набагато легше відстоювати свої інтереси у тому числі завдяки об'єднанню. В цьому немає дискримінації інших категорій, і, насамперед ми повинні захищати себе самі. А також я готова це робити, якщо буду Головою Верховної Ради. Дякую. ГОЛОВУЮЧА. Дякую. Олена Мошенець, "Слуга народу", будь ласка. Дякую. Пані Яно, з усією повагою до вас, до ваших справ, до ваших подвигів, які були вами зроблені. Але я подивилася голосування по законопроекту 5599 про олігархів, вас в той день не було. Чи могли би ви пояснити

Дякую. Насамперед, хотіла б одразу ж роз'яснити, я дійсно не було присутня цей і наступний день у Верховній Раді. Я була викликана повісткою як потерпіла в кримінальній справі до суду в іншому місці. Тому відповідно два дні була відсутня. Якщо говорити про законопроект про олігархів. Дійсно ця тема для нас є актуальною і важливою. Ми повинні розуміти, що, на мою думку, олігархами в даній країні, в нашій країні можуть вважатися ті, у кого є монополії, тому що саме монополії є найбільш загрозливими державі. цей законопроект розглядався, чесно кажучи, я в ньому не побачила якоїсь серйозної загрози Ахметову і так далі. І це, як для мене, вважається достатньо нелогічним, і я виступаю за ідею більшого доопрацювання даного законопроекту. Дякую. Дякую, пані Яно, за ваші відповіді на запитання. Шановні колеги…

У нас катастрофічна ситуація з поширенням COVID. Ви дуже багато зробили для того, щоб змінити нашу медичну галузь, і знаю, як натикалися на непорозуміння. Що потрібно зробити парламенту, щоб нарешті цю повну безвідповідальність і нецінування життя людей в нашій країні припинити з медициною? Дякую. На щастя, основна зміна і сама перша, яку нам потрібно було зробити, а це звільнення попереднього міністра охорони здоров'я Степанова, уже відбулася. На щастя, зараз обраний новий міністр – пан Ляшко, який є достатньо компетентний на своїй посаді. Йому вдалося запустити мобільні пункти вакцинації, завдяки в тому числі і нашій підтримці як Комітету здоров'я нації. Але потрібно розуміти, що наших громадян, на жаль, досі є певні непорозуміння стосовно потреби вакцинації, стосовно того, чому вона безпечна, чому можна довіряти. Є недовіра загалом до медичної системи. Тому, звісно, важливо проводити певні комплексні заходи. З одного боку і просвіта серед населення, як з боку Верховної Ради, так і з боку кожного депутата, так і з боку МОЗ, департаментів охорони здоров'я на місцях. Надзвичайно важливо все ж, хоч ці норми не є достатньо приємними, але все ж проводити, як це правильно назвати, бесіди з нашими сімейними лікарями насамперед. Тому що вони є першою ланкою між пацієнтом і між можливістю доступу до вакцин. Потрібно розуміти, що світова пандемія просто так не піде за рік чи за два. Вона буде поступово згасати саме в країнах, де у нас є вакциновані громадяни, де понад 80 відсотків вакцинованих. І, на жаль, навіть тут у нас зараз у Верховній Раді, за нещодавньою інформацією, всього лише 50 відсотків вакцинованих. Тому навіть на комітеті нашому, який вчора запропонував, до речі, пан Радуцький, була створена постанова стосовно заборони відвідування Верховної Ради, як і інших державних будівель, як це буде зараз по всій Україні, невакцинованих помічників, депутатів, інших відвідувачів, журналістів, для того, щоб… І так само має бути по всій країні. Тобто створення певного привілею і покращення для вакцинованих, але при цьому не обмежуючи права невакцинованих. Ми розуміємо, так, це може не всім… Дивіться, хочу наголосити, якщо у нас буде "червона" зона, будь ласка, згадайте попередні роки. Всі заклади працюють, ніхто нікуди не ходить, тільки Верховна Рада і, можливо, ще декілька структур працює. Але при цьому, якщо зараз при "червоній" зоні громадяни є вакциновані, їм буде потрібно… надаватися привілей. І вони можуть брати і відвідувати ті чи інші заклади. Дякую. дякую. Ми розглянули вже якраз питання і обговорили питання кандидатки на Голову Верховної Ради України пані Яни Зінкевич. Шановні колеги, я продовжую на 15 хвилин наше засідання. Це те, що я можу зробити. І зараз ми переходимо до виступів від депутатських фракцій і груп. Тому я прошу записатися на це обговорення, будь ласка.

Ірина Геращенко, будь ласка, "Європейська солідарність". Прошу, пані Ірино. 14:58:40 ГЕРАЩЕНКО І.В. Шановні колеги, на жаль, Верховна Рада України зараз переживає класичну парламентську кризу, і ми абсолютно щиро хочемо допомогти з неї вийти. Я абсолютно щаслива, що зараз більшість з вас відкрили для себе Яну Зінкевич, яку ми знаємо з 14-го року, і яка дійсно може допомогти зараз з гідністю вийти з того кошмару, куди цей парламент зайшов. Верховна Рада України дійсно має демонструвати, що це незалежна державна інституція, що це фундамент демократії в Україні, що це фундамент тих змін, до яких ми з вами прагнемо. Україна має стати європейською, незалежною, демократичною і сильною державою, якщо ми будемо в першу чергу тут з вами служити дійсно народу, а не партійним інтересам. І Яна, вона здатна об'єднати парламент, вона здатна демонструвати нову політичну культуру, те нове, чого так чекали виборці два роки тому, в те, що вони повірили. Ще раз зачитати. Яна дуже скромна людина і вона кілька про себе дуже важливих фактів не сказала. Яна нагороджена орденом "За заслуги", орденом "За спасіння життя", тому що за нею і за "Госпітальєрами" дійсно тисячі врятованих життів наших військовослужбовців. Ви знаєте, парламент сьогодні потребує порятунку і душі багатьох тут присутніх так само потребують порятунку. Давайте дамо цей шанс. Обговорювалися інші тут сьогодні кандидатури. Я дозволю собі, знаєте, сказати, що теж свого часу займала високе місце в президії. От перша моя заява після того, коли парламент дав мені честь, попереднього скликання, стати Першою заступницею Голови Верховної Ради України, я відразу відмовилися від охорони і стала першою віцеспікеркою, першою віцеспікеркою, яка відмовилася від охорони. На жаль, мій наступник перше що зробив – повернув охорону собі. І от в цьому насправді два абсолютно ментальних підходи до того, яким має бути політик і як має розвиватися українська політика. Ми за європейську, відкриту, сучасну, рівну, без дискримінації, де поважають опозицію, де є свобода слова, політику. Ви, на жаль, сьогодні демонструєте, що готові забути про гідність і честь, про те, що в цьому парламенті є місце для дискусій, що тут можуть критикувати, уявіть собі, навіть Президента. Тому що сьогодні його критикують на базарах і в метро, в армії і в лікарнях. А ми з вами представляємо не Банкову, не партії, в першу чергу, а народ, який нас сюди обрав. Давайте дамо демократії, Революції Гідності прорости тут тут коренями, і зробимо спікером Верховної Ради гідну і найкращу серед нас, єдине справжнє тут нове обличчя за своїми принципами – Яну Зінкевич. Вона, повірте мені, зможе захистити Регламент і парламентаризм.

і ще нагадує саме від цієї політичної сили про якісь офшори, ну, краще б мовчало.

До речі, зрікся Януковича. Вчора зрікся вже Порошенка. Не знаю, як вони там розберуться між собою. Було таке, Петро Олексійович? Да-да, обов'язково, от я прошу прокоментувати все, що він говорив, це мені цікаво. Шановні колеги, відбулося, я скажу відверто, у мене зараз два відчуття. Перше відчуття – я мав би радіти. Тому що вперше ми бачимо реальний розкол в "зеленому полі", в полі "Зе-команди". Ну, цей розкол, ви побачите його наслідки. Вони будуть які – то вже залежить від Дмитра Разумкова. До речі, я хочу подякувати йому за те, що він з нами працював. Але я проти цинізму. Пане Сергію (не бачу його), ви там говорили про нашого колегу і друга Медведчука, про телеканали. Так ви жили на цих телеканалах, ви ж звідти не виходили. Коли всі канали вам були закриті, ви саме там і ваша команда відстоювали свою позицію. І, чесно кажучи, я плакав, коли ви ви привітали Дмитра Разумкова в наступному парламенті. Але після вашого сьогоднішнього голосування, я чомусь так думаю, що ви будете бачити Разумкова з телевізора або з балкона, але не з цієї зали. Тому давайте без цинізму. Я завжди з повагою ставлюся до своїх опонентів, які є опонентами. Я завжди засуджував поліцаїв. І ви знаєте, люди, які зраджують своїх, а потім заради вислуження гавкають на своїх бувших партнерів і однодумців, такі люди просто сволота, і з такими нам не по дорозі. Я – за принципи, навіть своїх опонентів, і засуджую будь-яку безпринципність. Дякую за увагу. Мене не дивує, що попередник не згадав Президента Зеленського, яким своїм рішенням закрив ці канали. Що таке? Що сталося? Але згадав мій виступ, де я чітко сказав: якщо особа звинувачується в державній зраді або звинувачується у фінансуванні тероризму, рішення суду немає, я не суддя і я не прокурор, не може бути запобіжного такого заходу. Тому, будь ласка, слухайте, і це моя є принципова позиція незалежно від того, який би канал не був і де б він не був, і кого б не підтримував. Стосовно сьогоднішнього питання. Я думаю, що вперше, можливо вперше, за 30 років ми підійдемо до питання обрання спікера, не виходячи з того, чий по політичних розкладах він є, а виходячи з того, які завдання є перед парламентом. До тих пір, поки в Регламенті не буде відновлено цілий розділ, який стосується порядку роботи опозиції, порядку роботи більшості, у нас ніколи не налагодиться робота в парламенті. Ми приймали цей розділ, коли ми були в опозиції. Ми тоді надали можливість: перший віцеспікер – від опозиції, бюджетний комітет – від опозиції, Комітет свободи слова – від опозиції, регламентний комітет – від опозиції. Але прийшов Янукович, якого тут тільки хвалили, і цей розділ був викинутий взагалі взагалі з Закону про Регламент. Чому він не відновлений? Чому сьомий рік, а цей розділ не відновлений? Як може працювати парламент в цих умовах? Друге питання – це питання, власне, Голови Верховної Ради. Це є той, хто повинен об'єднати цей зал, незалежно від політичних поглядів заради одного – це ухвалення рішень, які повинні бути зважені з усіх сторін, де повинен бути почутий голос кожного, чому не можна ухвалювати ті чи інші рішення, чому ця правка краща ніж інша. І тоді відпаде само собою питання спаму, питання закидів, чому ті чи інші правки є такими. Саме тому, вислухавши всіх претендентів, я вважаю, і ми порадились у фракції, що найкращий претендент – це Яна, яка зможе із свого життєвого досвіду, виходячи з свого розуміння організації парламенту, організувати саме так цю роботу. Дякую. ГОЛОВУЮЧА. Михайло Лаба, будь ласка, "Слуга народу". Шановні колеги, фракція політичної партії "Слуга народу" визначилась з наступним спікером доктор юридичних наук, академік, Руслан Стефанчук. Прошу перейти до голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧА. Дякую. Ну ми до голосування сьогодні навряд чи перейдемо. Будь ласка, репліка Петро Олексійович Порошенко. Обов'язково ще далі дам слово. Шановна пані головуюча, шановні колеги, хочу наголосити, коли п'ята колона і вірна шавка Путіна тявкає на нашу політичну силу – це яскраве підтвердження, що ми все робимо правильно, приймаємо правильні рішення і рухаємося в правильному напрямку. Але я хочу окремо наголосити, що на сьогоднішній день додатково до хаосу, в якому опинилася країна в економіці, в енергетиці, в пандемії, в обороні, зовнішній політиці, зруйнована коаліція, яку створила наша команда, додатково до цього додалася парламентська криза. Я закликаю всіх, хто є в цьому залі, спокійно і виважено прийняти рішення на підтримку Яни Зінкевич, бо ви її новою побачили саме зараз. Шановна пані головуюча, шановні колеги, депутатська група "Довіра" уважно вивчила ті матеріали, які представили кандидати, вислухала основні програмні засади. І ми визначаємо, що, безперечно, є серед кандидатів серед кандидатів і претендентів і яскраві, потужні політики, є високоморальні і високо достойні претенденті. Але якщо виходити виключно з професійної точки зору, і враховуючи ту ситуацію, яка склалась, що все ж існують певні протиріччя в організації роботи між представниками різних фракцій, політичних груп, і що нам ще надзвичайно багато потрібно буде попрацювати над тим, щоб досягти справжнього розуміння консенсусу, толерантності у взаємовідносинах, в плані підготовки і прийняття надзвичайно важливих законотворчих документів. Так от, якщо сумарно врахувати ці всі наші вимоги і побажання, ми все ж вважаємо, що найбільш підходяща кандидатура – це пан Руслан Стефанчук. Я хочу підкреслити, що він працював над поновленням, скажімо, тих розділів в Регламенті, які сьогодні згадували. Мова йде про вилучені в свій час Х, ХІ розділи, які говорили про діяльність опозиції, коаліції у Верховній Раді. Сьогодні він працює над напрямками поновлення міжнародних стосунків. ще раз підкреслюю, враховуючи всі ці обставини, депутатська група "Довіра" буде голосувати за пана Стефанчука. Дякую. Дякую. Всі бажаючі виступили від депутатських фракцій і груп, шановні колеги? Всі виступили. На голосування рано ще ставити. У нас ще є виступи від народних депутатів, тому ми продовжимо завтра обговорення цього питання. А зараз я оголошую наше засідання закритим. Нагадую, що у нас позачергове засідання о 16 годині, всіх чекаємо тут. І завтра продовжимо обговорювати це питання. Дякую.